Уважаеми колеги, продължаваме с предвидения за днес: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Тъй като започваме в 11,30 ч., той ще бъде до 14,30 ч., удължен с евентуалните декларации от парламентарни групи.

народните представители Филип Попов, Цветан Топчиев, Иван Генов и Николай Иванов към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно Северозападен район на България,

относно липсата на анализи, визии и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юли 2017 г.; - народния представител Бюрхан Абазов към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, относно забавяне на процедурите по мярка 72 от Програмата за развитие на селските райони. Следва да се отговори

относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сигурността на летище София по време на председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юли 2017 връчване от: - заместник министър-председателя Томислав Дончев на два въпроса от народния представител Димитър Данчев; Данчев; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпроси от народния представител Георги Стоилов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Даниел Йорданов и Светла Бъчварова;

Румен Порожанов на въпрос от народните представители Хайри Садъков, Сергей Кичиков, Ерол Мехмед, Халил Летифов и Севим Али; и Севим Али; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Таня Петрова; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Филип Попов; Филип Попов; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Красимир Богданов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Георги Стоилов; Стоилов; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Донка Симеонова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Виолета Желева; Виолета Желева; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Надя Клисурска; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Йордан Младенов; Младенов; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Йордан Йорданов. Заповядайте, господин Свиленски – процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер Каракачанов! Това е процедура по начина на водене, за да спазим Правилника. Господин Председател,

а министрите с лека ръка си пускат до Вас извинителни бележки, че отсъстват, че ги няма. Ще дам пример с господин Каракачанов, който всеки петък е тук и отговоря, виждам и госпожа Цачева идва. Тоест колеги, които са били народни представители и председател на българския парламент, знаят как се уважава тази институция, а министри, които за малко са влизали в тази зала – само докато ги изберат за министри, си позволяват да неглижират българския парламент. Моля Ви, господин Председател, да влезете във функциите си на такъв и повече да не позволявате министри да подминават българския парламент, ходейки на почивка, ходейки на екскурзии, ходейки в командировки, а в програмата си всеки петък да си го зачеркнат като ден за българския парламент, и да бъдат тук на разположение на българските народни представители. Иначе, освен че се подиграват с нас като опозиция, с нас като народни представители, те се подиграват и с Вас като председател на Народното събрание, че не може да ги осигурите. Надявам се за следващия петък всички тези министри, които са отсъствали, да се явят и да отговарят, докато

чл. 96, ал. 3. Тя гласи следното: „Министър-председателят, заместник министър-председателят или министърът, до когото е отправен въпросът, може да поиска отлагане на отговора, но с не повече от седем дни от срока, определен по ал. 1“. Абсолютно по нашия Правилник е действал. Няма как всички министри да са по едно и също време тук, но е ползвал основание за отлагане, което го има записано в нашия Правилник. Нищо не мога да направя. Заповядайте, проф. Гечев, и Вие ли за процедура?

с колегата Свиленски. Два часа по-късно той си позволи да отмени Вашето решение и да поиска отлагане. Искам да предупредя народните представители, колеги, и ръководството на парламента, че специално колегата Московски въобще не се е явявал през цялата сесия. Това е уникален български министър, който въобще не е идвал в парламента. Искам да обърна внимание и да изискам, господин Председател, ако си мислят въпросните министри, че ще се разболеят следващия петък, предупредете ги да не се разболяват, защото ще ги очакваме да си изпълнят задълженията съгласно Конституцията на Република България. Могат да отлагат, разбирам, че е спазен Правилникът. Нека обаче да се разбере, че министър може да отсъства от парламентарен контрол, първо, ако веднъж се наложи да Неотложен международен ангажимент! Ние ще проверим следващия петък дали има такива ангажименти, защото наистина министрите са длъжни да се съобразяват с работата на парламента, а не ние с тяхната. тяхната. Всички знаем, че дори и да има, в повечето международни ангажименти може да изпрати заместника си. По Конституция министрите са длъжни да отговарят тук на нашите въпроси. Моля Ви да предупредите двамата министри да не шикалкавят, а следващия петък да се явят и да отговарят на въпросите ни, тъй като става дума общо за 60 60 млн. лв. народна пара, която може да бъде загубена. Второ, това може да доведе и до загуби в стотици милиони, ако бъдат приведени наказания от Европейския съюз, така че въпросите са ни много сериозни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Гечев. Министър Московски е използвал същото основание, абсолютно

ако въобще се стигне до отлагане. Преминаваме към отговорите. Започваме с Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, който ще отговори на въпрос от народния представител Петър

По времето на земеделеца – министър на отбраната Николай Ненчев се взема решение за продажба на военни клубове в редица български градове, като Министерството на отбраната провежда усилена подготовка за тяхната Преди известно време е продаден и клубът в Нова Загора, като продажбата е извършена от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. В началото на мандата си Бойко Борисов обяви, че спира приватизацията. Вие, в отговор на мой въпрос за проблемите във Военно издателство, заявихте в пленарната зала, че няма да допуснете продажба на държавно имущество. Въпросът ми към Вас, господин Министър, е: защо се продават единствените места, които са със социално значение за военнослужещите от запаса и резерва? Какво ще предприеме Министерството, за да преустанови тази практика? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Витанов. За отговор – заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Каракачанов. Заповядайте, господин Каракачанов – три минути за отговор. Госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Витанов! Във въпроса си до мен, Вие започвате така: „Министерството на отбраната започва усилена разпродажба на военни клубове“ и ги изброявате. В отговор на Вашия въпрос съм длъжен да Ви уведомя за следното. Информирам Ви, че в подчиненото ми ведомство – Министерството на отбраната, има практика от много време за планиране и осъществяване на разпоредителни действия на имоти със статут на частна и публично-държавна собственост с отпаднала за Министерството на отбраната и Българската армия необходимост. В част от имотите, обект на Вашето запитване, са извършени разпоредителни действия както следва: на основание заповед на служебния министър на отбраната господин Стефан Янев от 6 април 2017 г. е била открита процедура за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ самостоятелен обект – военен клуб – в сграда с номер – няма да го изброявам, със застроена площ 231 кв.м., находящ се в община Нова Загора, област Сливен. На 17 май е проведен търг с тайно наддаване за продажбата на този имот. На основание на горепосочената министерска заповед за стартиране на процедурата, заедно с протокол на тръжната комисия, съм издал заповед от 25 май за определяне на купувач на имота – частна държавна собственост, управление на Министерството на отбраната. Въз основа на влязлата в сила заповед и извършеното плащане на дължимите суми от спечелилия търга участник в размер на 49 500 лв. е сключен договор за покупко-продажба на въпросния имот.

имот, представляващ гарнизонен военен клуб в град Сливница, находящ се на ул. „Паисий Хилендарски“ е бил прехвърлен безвъзмездно, собственост на община Сливница, Софийска област. С Решение на Министерския съвет от 26 януари имот, представляващ гарнизонен военен клуб в град Средец, находящ се на ул. „Димитър Благоев“ е бил прехвърлен безвъзмездно в собственост на община „Средец“, област Бургас. В обобщение към днешната дата е продаден един имот, а на общини са предоставени безвъзмездно два имота. Всички останали имоти, обект на въпроса Ви, не са извършени разпоредителни действия. Същите са в управление на Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. В заключение желая да допълня, че, както е известно, средствата, получени от продажба на подобни имоти, влизат в държавния бюджет. Моята визия за нещата е следната. Не на всяка цена да бъде продавана собственост на Министерството на отбраната. Там, където има интерес от общини, а има подобни интереси примерно община София е заявила желание да й бъде прехвърлен един имот за разширяване на гробищен парк. Това са неща, които, след като са с отпаднала необходимост и е нещо, което касае обществен интерес, аз ще го подкрепя. На други места, където става въпрос за подобни клубове, за които Вие споменавате – „Средец“ и „Нова Загора“, ако има има възможност да бъдат дадени под наем, а не прехвърлени безвъзмездно на общината, мисля, че това е по-добре за интересите на Министерството. Всичко е въпрос на един, как да кажа, конкретен проблем в дадено, конкретно населено място. Моето предпочитание е да да използваме тези имоти за генериране на допълнителни приходи, които, макар и влизащи в Министерството на финансите, са приходи, които и аз като министър на отбраната, ще искам впоследствие средства за увеличаване на заплатите на военнослужещите,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Каракачанов, благодаря Ви за отговора. Той за мен е удовлетворяващ, тъй като Вашите предпочитания според мен оправдават първо обществените очаквания, както и тези на представителите на военните и военно-патриотичните съюзи. Моето мнение също е, че част, особено клубове в невралгичните райони, като Крумовград, Момчилград, Разград, представляват и средища на българщината.

Благодаря Ви за разбирането. Наистина има много хубави имоти, които са военни клубове и могат да бъдат използвани по предназначени, ако обаче бъдат ремонтирани. Такъв е случаят във Видин, Пловдив – ценен имот, такъв е случаят и в Разград, а има и други такива имоти, които поради състоянието, в което се намират не могат да бъдат използвани за нищо. Затова неслучайно казах, че предпочитам подобни имоти, вместо да стоят и да се рушат или вместо да бъдат продавани на частни интереси, да бъдат предоставяни за ползване или под наем на общините, които след възстановяване, да бъдат имоти, в които и военните съюзи, запасното войнство, пък и гражданите да се ползват. Действително има сгради, които са уникални и са паметници на културата, но поради липсата на средствата и, поради факта че към тях не е проявяван интерес за развиване на някаква дейност, с годините са западнали до такава степен, че са опасни за използване. Това е моето предпочитание: общините, под наем или пък някоя военно-патриотична организация под наем. Може да е символичен наемът, но да има ангажимент, а не безвъзмездно прехвърляне, защото има случаи във времето, когато подобни имоти, прехвърляни на една или друга община, след това са ставали обект на продажба.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, господин Вицепремиер! Както знаем ТЕРЕМ, е 100% собственост на Министерството на отбраната. В него влизат шест дъщерни дружества, от което едното е „ТЕРЕМ – Летец“ в София. Прави впечатление, че през последните месеци има много много голяма смяна, няколко пъти на управители на дружества – дъщерни, както и смяна на Съвета на директорите, което определено не помага за развитието на ТЕРЕМ и неговото стабилизиране. През месец януари тази години е сменен за поред път управителят на „ТЕРЕМ – Летец“. По това време в дружеството са оставени 504 хил. лв. печалба и 800 хил. лв. налични средства. Април месец е направена нова кадрова смяна. Оказва се, че наличните средства вече са 350 Една фирма „Ковелит“ се оказва, че е сключила 25 анекса от януари до април месец, тоест имаме една голяма злоупотреба със средства и умишлено източване на средства от дружеството. Въпросът ми към Вас е: Вие знаете ли за тази злоупотреба във военно-ремонтните дружества ТЕРЕМ и какви мерки ще предприемете за наказване на отговорните лица и подвеждането им под отговорност? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонков. Господин Вицепремиер, три минути за отговор.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 за първото тримесечие на 2017 г. „ТЕРЕМ – Летец“ приключва с печалба 293 хил. лв. и собствени парични средства в размер на 799 хил. лв. Взиманията от компанията майка възлизат на 303 хил. лв. По указания на министъра на отбраната, в рамките на служебното правителство, считано от 24 април 2017 г., инж. Николай Пенев Загорски е бил освободен и за управител е назначен инж. Лука Луканов. Към тази дата собствените финансови средства на предприятието са 322 хил. лв. Взиманията от компанията майка са същите – 303 хил. лв. За второто тримесечие на 2017 г. „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД отчита отрицателен финансов резултат – загуба от 250 хил. лв. Към 30 юни 2017 г. собствените финансови средства са 460 хил. лв., тъй като на 26 юни компанията майка е платила 356 хил. лв. Новите вземания от компанията майка са в размер на 382 хил. лв. В свой писмен отговор на парламентарен въпрос от 19 юни, относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната, поставен от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, с който може да се запознаете в Деловодството или от сайта на Народното събрание, изчерпателно съм посочил какви договори, тъй като няма време да бъдат изброявани, с кого и на каква стойност е сключвало в дружеството в този период, който Вие визирате. По отношение на въпроса дали ще търсим отговорност от виновниците на умишления грабеж на „ТЕРЕМ – Летец“, считам че следва да имаме налице достатъчно данни за извършено престъпление и такива мерки ще бъдат предприети. В тази връзка, ако разполагате с данни за злоупотреба с държавен капитал, моля, същите да ми бъдат предоставени, за да улеснят едно подобно действие. Уверявам Ви, че при наличие на извършено престъпление, виновните за това лица ще бъдат подведени под съответната отговорност. Казвам го без капка популизъм. Практиката да се източват държавните предприятия към Министерството на отбраната е дългогодишна, за съжаление. Една част от тях отдават съоръжения, складова база, територия и се занимават предимно с вземане на наеми, а не с производствена дейност. За сметка на тази дейност, която е собственост на съответното дружество ТЕРЕМ, частни фирми реализират огромни печалби, срещу мижавите наеми, които получава съответната фирма на ТЕРЕМ. Това е, според мен, изключително порочна практика. Тя по никакъв начин не повишава способността на тези предприятия към Министерството на отбраната и трябва много внимателно предприятие по предприятие тези неща да бъдат коригирани, защото преди малко го казах на Вашия колега, моята цел е максимално повече средства като резерви от Министерството на отбраната да бъдат вкарани в националния бюджет, за да можем ние, аз като министър, Вие като народни представители, Комисията по отбрана, с основание да потърсим допълнителни средства за заплати на нашите военнослужещи, за закупуване на нова техника, за да е ясно, че Министерството на отбраната не е само един ползвател на обществени средства, а прави всичко възможно да затегне пробойните, от които изтичат средства, да реализира печалби,

Благодаря, госпожо Председател. Колеги! Господин Вицепремиер, частично съм удовлетворен от Вашия отговор и съм съгласен с Вас, че трябва да се работи целенасочено, да се оздравяват Военноремонтните заводи ТЕРЕМ, още повече, че могат да бъдат използвани в предстоящата модернизация, най-малко за ремонт на налична техника, която може да бъде използвана за в бъдеще.

всякакъв вид нарушения. Бих си позволил да Ви предложа да направите един много детайлен анализ – проверка, не само на централата на ТЕРЕМ тук, в София, но и на дъщерните дружества. Да Ви представят една производствена програма, каква е визията им за бъдещето, за да може съвместно с тях да вземете най-правилните решения. Смятам, че са налице достатъчно обстоятелства и факти, които говорят, че има злоупотреби в „ТЕРЕМ – Летец“. Струва ми се нелогично, след като въпросният управител Загорски е направил такова голямо източване на средства от една и съща фирма, което е позволил, вместо подведен под отговорност да бъде награден и сега, не знам дали знаете, но в момента е служител на ТЕРЕМ, на централата. Това не смятам, че е правилно, най-малкото е несериозно. Затова Ви моля да направите една пълна проверка и отговорните да си понесат

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонков, това се прави под ръководството на заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков. Структурите, дъщерните дружества на ТЕРЕМ се обикалят, правят се ревизии. Проблемът е, че дълго време голяма част от тези предприятия са разчитали на активността на централата на ТЕРЕМ в София или ако, по някаква междудържавна линия, някой от министрите, или съответно министъра на отбраната им осигури работа. За съжаление, често са назначавани – говоря в годините назад, хора, които малко или много са назначавани по партийна линия, а не по професионализъм и не се държат като мениджъри, а като чиновници – чакат някой от София да им спусне работа. Пак подчертавам, практиката, материалната база на ТЕРЕМ да се ползва само за лични интереси, срещу смешни, повтарям, смешни, обидно малки наеми, това не е добра практика. Логичната практика е да се развиват тези предприятия, защото това е тяхното предназначение – ремонт на наличната ни техника. И когато говорим за предприятията в отбранителната структура, за това, което, разбира се, не е към нас, а към Министерството на икономиката, „Авионамс“ – пловдивското предприятие, възможностите на това предприятие, след като стана собственост отново на държавата по отношение на ремонтиране и поддържка на нашата изтребителна авиация, а и не само на изтребителната ни авиация, говоря за другата налична летателна техника, са изключително и с министъра на икономиката точно в тази посока разработваме получаване на лицензиите от руската страна, за да може това предприятие, разбира се, и другите, и „Хан Крум“ – Търговище, и „Ивайло“ – Велико Търново, и в Провадия и така нататък, действително да работят по предназначение, а не да бъдат структури, отдаващи свои мощности и територии под наем. Защото в края на краищата не са комисионерски и наемодателски структури, а са структури, които трябва да развиват производствена дейност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов. Преминаваме към въпросите към Цецка Цачева – министър на правосъдието. Първо, ще отговори на въпрос от народния представител Павел Шопов, относно строителството и въвеждане в експлоатация на нови места за изтърпяване на наказанията. Уважаеми господин Шопов, заповядайте за въпроса.

Уважаема госпожо Председател, понастоящем министър на правосъдието, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Когато говорим за места за лишаване от свобода, всички ние разбираме, че говорим за затворите в България. Затворите в България са стари, много стари, всички го знаем. Строени преди повече от 70-80 години по тогавашните стандарти, по тогавашните изисквания и въпреки, че са строени много здраво, те са амортизирани материално и морално, тъй като не отговарят на съвременните понятия, на съвременните норми, по които лишените от свобода изтърпяват своите наказания. Това е общоизвестен факт. Една от критиките, които ние непрекъснато търпим от Европейския съюз и от други страни, е за правата на лишените от свобода, за начина, по който те изтърпяват наказанията и за ужасните условия, при които изтърпяват лишаването от свобода. А липсата на адекватни съоръжения, да ги наречем така – затвори, пречат и на генералната превенция. Според мен липсата на места за лишените от свобода до голяма степен представлява причината за занижената наказателна санкция и репресия в България – тема, която е много сериозна, тя е дълбинна тема в правото,

броят на лишените от свобода за изтърпяване на наказанията. Моят въпрос към Вас е: какво се прави,

са достигнали съответните политики в тази насока, отделени ли са, предвиждат ли се средства? И всичко това го задавам като въпрос

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Антонов, дами и господа народни представители! Съгласна съм с констатацията Ви, господин Шопов, че в преимуществото си местата за изтърпяване на наказанието, на лишаване от свобода,

затворнически сгради и помещения и в този смисъл вече имаме своите постижения – затворническо общежитие от закрит тип в Дебелт към затвора в град Бургас с капацитет 450 лишени от свобода. Този обект е изграждан със средства по Норвежкия финансов механизъм. Със средства от държавния бюджет – изграждане на затворническо общежитие от открит тип – Белене, към затвора в град Белене, с капацитет 60 души лишаване от свобода, нов арест в град Бургас с капацитет 36. Нови арести, но тъй като Вие питате само за местата за лишаване от свобода, няма да се спирам подробно и на местата, където се държат арестантите, тъй като в по-голямата си част те вече са към затворите, а не както беше доскоро – към Министерството на вътрешните работи. В момента със средства по Норвежкия финансов механизъм вървят ремонтни работи на корпуса на затвора в град Стара Загора. Това включва изграждането на санитарни възли във всяко помещение за настаняване на лишените от свобода и ремонтиране на всички общи помещения – ремонтни работи в затвора в Ловеч, ремонт, обзавеждане и оборудване на кухненски блок в Ловеч, затворническо общежитие от закрит тип „Атлант“ – град Троян, към затвора в Ловеч, изграждане на нов кухненски бокс в корпуса на затвора в град Бургас, ремонт и обзавеждане на затворническо общежитие от открит тип – Разделна, към затвора в град Варна, ремонт, обзавеждане и оборудване на медицински център и детска ясла към затвора в Сливен. Тъй като безспорно само с реновиране на съществуващите места не бихме изпълнили ангажиментите си по отношение на европейските норми за създаване на условия, каквито сме длъжни да изпълняваме спрямо затворниците, а те включват 4 кв. м площ за всеки един от затворниците, пряка светлина, санитарни възли в съответните килии – явно, че е наложително и изграждане и на нов такъв обект. Да, има предвидени средства по Норвежкия механизъм за изграждането на пилотен проект с център за обучение на персонала. Това, което се предвижда да бъде изградено на територията на Кремиковци 200 ключа или 200 килии за 400 лишени от свобода, ще бъде обемът на този обект. Във всички случаи успоредно с подобряване условията за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ мой приоритет е, да се подобряват и условията на работещите в затворите. Става дума за администрацията на затворите, хората, които са ангажирани със стриктното прилагане на закона и спазване на правилата в тези заведения. По отношение на втория Ви въпрос, който задавате: кога се очаква стартирането на изграждането на този нов обект? В началото на 2018 г. Средствата, които са отпускани във всички случаи се усвояват след провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, като информацията за процедурите е публикувана на сайта на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и сайта на Агенцията за обществени поръчки. Разполагам с подробна информация не само за за степента на ремонтните дейности във всеки един от затворите, но така също и за арестите. При желание от Ваша страна съм готова да Ви я предоставя, тъй като в противен случай отговорът ми трябва да се превърне в едно поименно изброяване на конкретни ремонтни дейности, които вървят към отделните затвори и арести на територията на страната. Благодаря, госпожо Цачева. Някои от тези данни излизаха в средствата за масова информация, но откъслечно, оттук-оттам. За първи път Вие дадохте картина за това, което се прави по отношение на затворното дело. Вижда се, че затворното дело се развива най-вече чрез реновации и чрез саниране на досега съществуващите обекти и тези 400 места, които ще представляват новите места, в новия затвор в Кремиковци. Всичко това е положително, защото години наред нищо не се правеше в тази насока. И въпреки тези 400 места, и въпреки този нов затвор, аз считам, че и те няма да бъдат достатъчни, тъй като за борбата с отрицателните явления, с разхищенията, с кражбата, безстопанствеността, включително и с тези явления, които засягат управляващата класа и изобщо политическия елит на страната, са нужни нови места за изтърпяване на наказанията. За да бъде ефективна съдебната система, за да може тя да дава своята продукция, трябва в очакване да има и места за изтърпяване на наказанията, които ще бъдат наложени. Този въпрос е генерален и той е част от въпроса за съдебната реформа, за бъдещето на съдебната власт, за нейното развитие. Материалната база в това отношение е нещо изключително важно. Аз обещавам да следя тази тема, този въпрос и да съдействам с всички мои сили, включително и моите колеги, да да бъде финансирана тази дейност, тъй като тя не е евтина. И да бъде предпазено обществото от едни тези, които от време на време избуяват от страна на либералстващите в България частна намеса в това отношение. Това е дейност на държавата, изключително на държавата, на правосъдната власт и не бива тук да

държавните институции не са полагали усилия за ремонтиране на съществуващия сграден фонд и по отношение на изграждане на съвременни места за изтърпяване наказанието Аз заявих в отговора си, че има пълна приемственост между политиките в последните три години, които са провеждани от различните екипи на Министерството. Моята амбиция обаче е да се ускорят ремонтните ремонтните дейности и подобряване условията на живот на лишените от свобода, но, пак казвам, успоредно, едновременно с подобряване на условията за работа на администрациите на затворите. Що се отнася до това дали трябва изцяло да се насочим към изграждане на съвсем нови обекти, това трябва да върви паралелно с превенцията, с други средства, които могат да се използват, с други видове наказания като пробация и така нататък. Защото, съгласете се, че не може да бъде цел на едно управление насищане на картата на България с такива обекти, в които да се излежава такова наказание. Приемам да следите този процес. Готова съм и ако при следващ Ваш въпрос поискате в писмен отговор, който отново ще бъде достояние – качен на сайта на Народното събрание, бих могла да бъда много по-конкретна с информацията, с която разполагам и в момента, но регламента за провеждане на устния контрол в пленарната зала не ми дава възможност, с оглед времето, да Ви отговоря по-подробно. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Вторият въпрос към министъра на правосъдието е от народния представител Васил Антонов относно конкретни действия срещу практиката за назначаване на изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ на длъжности в българските затвори.

на 10 юли 2017 г. в 19,25 ч. в град Белене превозно средство със специален режим извършва ПТП и блъска велосипедист. При регистрацията на нарушението в РПУ-то по-късно, забележете, има известен промеждутък от време, се установява, че моторното превозно средство със специален режим не е пуснало своята звукова и съответните други, които са, а лицето, което е управлявало – длъжността „шофьор“, това е лице, лишено от свобода. Действащата наредба в затворите позволява такова нещо – да се извършват такива длъжности и съответно определя режима, по който трябва да се извършват тези длъжности. Но видимо, без да се извършва проверка, е ясно, че има редица нарушения, които са извършени. Първо, лицето, което

последващата проверка, която е извършена от служителя на РПУ. Моят въпрос към Вас: какви конкретни действия ще предприемете, за да прецизирате наредбата, която решава въпросите за работа на лицата, лишени от свобода;

Преди да отговоря на конкретно поставения въпрос, искам категорично да заявя, че обрисуваната от Вас фактическа обстановка по случая от 10 юли, тази година, със затворник – лице, което е лишено от свобода и управлявало служебен автомобил, не съответства на фактите и данните, които са установени по категоричен начин от възложената от мен своевременна проверка на Инспектората по чл. 46 от Закона към Министерството на правосъдието. Ясна е картината. Действително лице, което изтърпява наказание „лишаване от свобода“ е управлявало служебен автомобил на затвора в Белене, но липсват каквито и да било доказателства за това да има пътнотранспортно произшествие, тоест досег, някакъв контакт между автомобила, управляван от лицето, лишено от свобода и съответния гражданин. Разполагаме и с документация от страна на Спешна помощ в Белене, където изрично е записано, че лицето е паднало само и че е отказало каквато и да е била медицинска помощ поради липса на нужда от такава. За мен е важен въпросът, който Вие поставяте, а той е свързан със законовата възможност на лица, лишени от свобода, да работят на щат към затворите. Това е визирано в Закона за изтърпяване на наказанията и задържане под стража. Законът е приет още през 2009 г. и неговите разпоредби са детайлно развити в Правилника за прилагане на Закона. Съгласно изричен текст, министърът на правосъдието може с нарочна своя заповед, по предложение на главния директор на Дирекция „Изтърпяване на наказания“, да определи определен брой длъжности от всяко едно място за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“, които да бъдат заети от такива лица. Законът е този, Правилникът по-точно, който ограничава до какъв размер могат да бъдат тези места, които се заемат. Нормата е до 12%. В конкретния случай за тази календарна година с нарочна заповед от началото на календарната 2017 г. на министъра на правосъдието са определени длъжностите, за които такива лица могат да бъдат назначавани на работа. болшинството от случаите става дума за обслужващ персонал, който полага труд във връзка с поддържане хигиената, оборудването, в смисъл кухненски дейности, там има и длъжности за шофьори. Аз считам, че спрямо тези длъжности трябва да бъде по-завишен критерият, контролът. Заради това непосредствено след инцидента има издадено такова разпореждане от главния директор на Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“, който е изискал и разпоредил по-стриктна отчетност спрямо служебните автомобили и проследяването на движението на тези автомобили. Във всички тях се предвижда да има GPS устройство, но няма законово изискване лицето, лишено от свобода, което управлява автомобила, да бъде придружено от друг служител, защото това обезсмисля идеята определени длъжности да се заемат не от лица по щат, който да е щат, който да е с лица, назначени по трудово правоотношение извън тези, които изтърпяват наказанието. Повтарям: до 12% от общосписъчния състав на лицата, които изтърпяват наказание във всяко едно място за изтърпяване на наказание, е допустимо по Закона и в този смисъл не бих могла да се съглася с квалификацията Ви, че това е порочна практика. Това е практика в изпълнение на Закона.

Уважаеми господин Председател, дами и господа, колеги народни представители, уважаеми дами и господа министри! Госпожо Цачева, действително имаме един частен случай, който в голяма степен ни фокусира съответно към Наредбата и като принцип по полагането на труд от лишените от свобода. И безспорно тава е много важно, защото е стъпка към социализиране на тези хора и дава възможности, които желаят, да полагат труд. Процентът, за който говорите, наистина е 12% по Наредбата и Правилника, но от тези, които са в закрития тип, които полагат труд, те са много по-малко, те са някъде в рамките на 2-3%, за съжаление, го казвам това, защото от едната страна няма достатъчно възможности за полагане на труд, от друга страна, явно няма амбиции за полагане на труд. е нещо, което се явява особено при тези, които излежават по-малките присъди – лишените от свобода с по-малки присъди. Тези, които са с по-големи присъди, както в случая и с по-тежки присъди, както е в конкретния случай – става въпрос за шофьор, който е лишен и то по тежко нарушение, извършено убийство. Случаят заслужава внимание. Няма да влизам в детайли в него, но няма звукова сигнализация, няма светлинна сигнализация. Извършено е пътнотранспортно произшествие – аз говорих със самото лице, което е велосипедиста – Марин Савов се казва, мога да Ви предоставя телефоните. Имаме такъв удар. Как е свършена докрай работата, това е друг въпрос. Но безспорно важното, което трябва да отбележим, и това, което трябва да се случи като перспектива, е задължително да се опитаме – и в частност Вие като министър, и самата дирекция, да се рационализира още веднъж Наредбата, да се дадат възможности икономическите субекти, които желаят и биха могли в случая да свършат такава максимална работа по привличане на повече лишени от свобода на работа, да им се даде и по-добър режим на работа и по-добър достъп на тях. А от друга страна, Наредбата, която коментираме, следва да бъде стриктно изпълнявана, защото нямаме такива наблюдения в частност в този случай и не само в него, а на това място, за което коментираме. Има и други подобни случаи, но това се надявам, че няма да го коментираме впоследствие. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Антонов. Уважаема госпожо Цачева, заповядайте за дуплика. МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, господин Антонов, дами и господа народни представители! Действително става дума за един частен случай, който има доста особености. Лицето действително е осъдено за тежко умишлено престъпление, но в същото време имаме и акт на помилване, частично е намалена присъдата. Така или иначе към момента то е в място от открит тип. Аз обаче споделям Вашите разсъждения за необходимостта от създаване на възможност за полагане на труд от страна на лицата, лишени от свобода, защото основно задължение е тези хора да бъдат превъзпитани в местата за лишаване от свобода, а чрез труда е по-лесна последващата им социализация отново в обществото. В този смисъл след като поемам пред Вас ангажимент стриктно да се следят конкретните длъжности, които се определят за работа от такива лица, в същото време да се търси възможност тези проценти, които Вие споделихте за местата от закрит тип, при възможност при изпълнение на нормите в Закона и в частност Правилника за приложението му, да се търси възможност те да се увеличават. В противен случай много по-трудна ще бъде превъзпитателната роля и отново социализирането на едно лице в обществото ни, след като излезе от такъв тип заведение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева за участието в рамките на днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството. Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Васил Антонов, Стефан Бурджев и Чавдар Велинов относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на област Плевен. ЧАВДАР

Безспорно е, че състоянието на пътната инфраструктура на една страна има определящо влияние върху нейното икономическо развитие, икономическия растеж, наличието на чужди инвестиции и така нататък. В област Плевен пътната инфраструктура е сравнително добре развита, но що се отнася до значителна част от пътните участъци, тя е сериозно разрушена и компрометирана, което оказва негативно влияние върху живеещите в областта и развитието на бизнеса. Съгласно Закона за пътищата, за пътищата, републиканските се управляват от Агенция „Пътна инфраструктура“, а общинските от кметовете. Общините съгласуват с Агенцията „Пътна инфраструктура“ проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републиканските пътища. В тази връзка, господин Министър, моля да ни предоставите актуални данни за състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура, състоянието на пътната настилка на територията на цялата област Плевен и да ни отговорите на следните въпроси: какви мерки и решения за рехабилитация, ново строителство и подобряване на състоянието й сте предвидили до края на 2017 г.? Кои участъци от държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на областта са в крайно лошо състояние

включваща пътните връзки. След приравнение към път с две ленти общата дължина е 820 км 930 м. От тях 321 км са в добро състояние, 104 км – в средно състояние, и 368 км от от републиканските пътища в област Плевен са в лошо състояние. Ремонтните дейности, предприемани от Агенция „Пътна инфраструктура“, се финансират по линия на Програмата „Текущи ремонти и поддържане“, програми за основен ремонт и програми, съфинансирани с европейски средства. Одобреният годишен бюджет по линия на текущия ремонт и поддръжка за 2017 г. за област Плевен е 1 млн. 588 хил. 224 лв. с ДДС. Към настоящия момент е изпълнено следното. През месеците април и май са извършени ремонтни работи на стойност 720 хил. лв. с ДДС. Към момента са в процес на изпълнение ремонтни работи по пътните настилки на стойност 522 хил. лв. с ДДС. През м. юли предстои изпълнение на задание по същата програма на стойност около 60 хил. лв. с ДДС. Съгласно допълнителното задание към договора за текущ ремонт и поддръжка са

са включени два участъка, попадащи на територията на област Плевен: лот 7, път II-35 Плевен-Ловеч на територията на Плевенска област с обща дължина 11 км 784 м и лот 17, път III-306, Червен бряг-Чомаковци с дължина почти 10 км, попадащи изцяло на територията на област Плевен. За двата обекта има изготвени технически проекти за рехабилитация. За лот 7 са проведени обществени поръчки за строителство и строителен надзор. Има сключен договор с избрания изпълнител за осъществяване на строителен надзор. Решението за избор на изпълнител обаче се обжалва на строително-монтажните работи. За лот 17 в момента се провеждат процедурите за избор на изпълнител и консултант по строителния надзор. Рехабилитацията на път II-11, Милковица-Черковица

на парламентарни въпроси, е двустепенна, двуфазна. Една добра новина, малко дори извън процедурите – днес разбрах, че и двата пътя ще бъдат одобрени на първа фаза, така че ще кандидатстваме и на втората, за да получим финансиране за двата пътя по „ИНТЕРРЕГ – 5а“, Румъния-България. На територията на област Плевен за пътните участъци лошо състояние се полагат грижи, съобразно бюджетните средства. За подобряване на пътните участъци, чието състояние се оценява като лошо, е с дължина 368 км и са необходими над 100 млн. лв. по експертни прогнози.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

основание да се съмнявам, че в отговора на нашите въпроси, Вие ни предоставяте всичката налична информация във Вашата администрация. Към пътищата, които са в крайно лошо състояние, и Вие планирате да рехабилитирате до края на 2017 г., бихме могли да добавим още доста пътища, но те са регистрирани в нашите приемни, така че ще спестя време, за да ги изреждам. Така или иначе това са фактите, а те няма как да не бъдат приети. Има нещо във Вашия отговор, господин Министър, което мен лично ме притеснява. То ме притеснява и отговорите, които дадохте на колеги в предидущите дни за парламентарен контрол. Ние с Вас сме постоянни участници в тези дни. Става дума за следното. Вие представяте положението, състоянието на пътната инфраструктура в Плевенска област и перспективите за нейното развитие като смес от факти плюс планове, предположения, идеи и в известен смисъл, фикции. При това При това тези фикции не са обобщения на фактите, според мен, а са по-скоро техен заместител. Как в тази пъстра среда да видим пътя, по който ще изведете тези изостанали региони

Това е смесица от реалност и действителност, от факти и измислици. Ето защо искам от Вас и ще Ви помоля да ни представите линеен график на изпълнението на планираните от Вас мерки за рехабилитация, ново строителство и прочие до края на 1917 г.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Велинов! Не видях какви фикции, абстракции и други понятия видяхте в моя отговор, усетихте по-скоро в моя отговор, тъй като аз споменах конкретни стъпки. Два пътя от всички 26 лота, които се рехабилитират по Програма „Региони в растеж“ са в област Плевен. от 26, споменах кои са и лотовете – Ловеч-Плевен и съответно Червен бряг-Чомаковци. Отделно от това, в отговор на други въпроси от народни представители от област Плевен говорихме, че до края на годината, не остана просто време в отговора на въпроса, ще рехабилитираме отсечката от третокласния път от общинския център в гр. Левски до Градище. Отделно от това, пътят от гр. Левски към границата с област Ловеч, община Летница, на територията на населеното място Асеновци също ще бъде рехабилитиран в рамките на 2017 г. г. На фона наистина на изключително и рестриктивен, и консервативен, и недостатъчен дори бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“, оценявайки необходимостта и приоритизирайки пътните отсечки в други области, не само от Северозападна, а и от цяла България, това, което ще направим през 2017 г. в област Плевен на фона на всички останали области е в пъти повече. В пъти повече! Така че Така че бъдете спокойни. Аз ще предоставя в пълнота отговора на Вашия въпрос в писмен вид, мисля, че това беше по-удачният вариант, между другото,

Така че ще отговоря на Вашия въпрос, ще предоставя пълна справка, включително линеен график на ремонтните дейности и през тази, и през следващата година на територията на област Плевен. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос, той е от народния представител Алтимир Емилов Адамов относно проблемен участък на водопроводната мрежа в град Тутракан, област Силистра. Заповядайте, господин Адамов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Аз ще Ви запозная с един проблемен участък на водопроводната мрежа в град Тутракан, област Силистра. Този проблем съществува от години и достигна своя връх, което значително притеснява засегнатите граждани на град Тутракан. Водопровод на улица „Стефан Караджа“ е силно амортизиран и предизвиква множество аварии в района, който водоснабдява. Жителите са силно притеснени за качеството на водата и честото и спиране поради множеството аварии. Подмяна през последните 53 години Водопроводът се намира в 700 м активна свлачищна зона, обслужва 75 жилищни сгради или около 500 жители, както и детска градина. Проблемът с всеки изминал ден нараства, тъй като по улицата преминават училищни автобуси и авариите все повече зачестяват. Във връзка с гореизложените факти, моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете за подобряване качеството на водата и благосъстоянието на засегнатите жители в град Тутракан? Благодаря Ви, уважаеми господин Адамов. За отговор – министърът на регионалното развитие. Министър Нанков, заповядайте.

Това е програмата с национално финансиране, а не по линия на Оперативна програма „Околна среда“ или Програма за развитие на селските райони. За целта дирекция „Водоснабдяване и канализация“ си поддържа база данни, в която се вписват представените от общини и областни администрации обосновани предложения за финансиране на ВиК обекти от държавния бюджет. Обектите се оценяват и приоритизират в съответствие с утвърдени критерии за избор на ВиК обекти и дейности за финансиране от Инвестиционната програма на нашето Министерство.

за решаването на проблема, който Вие резюмирахте в поставения въпрос. Внесеното искане е включено в базата данни и е оценено в съответствие с критериите за оценка като допустимо за финансиране, и в рамките на 2017 г. ще бъде осигурен и финансовият ресурс за неговата реализация. Министерството е сключило споразумение през 2017 г. с общини, в които ще се изпълняват ВиК обекти с финансиране от държавния бюджет, като очакваме спестяване на доста по-значителна сума от посочената от мен, от проведените обществени поръчки понастоящем от общинските администрации, така че финансов ресурс ще бъде наличен. Същевременно, нещо в допълнение, Министерството

националното и с европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадните води, ефективното усвояване на средства от Европейския съюз и, разбира се, развитието на ВиК инфраструктурата и подобряване на услугата на социално поносима цена. Мерките за община Тутракан включват реконструкция на участъци по прединвестиционното проучване. Мерките, които ще получат европейско финансиране по линия на ОПОС, включват реконструкция на участъци от магистралните водопроводи с наличие на множество аварии на обща стойност без ДДС около 2,5 милиона. Септември месец ще имаме детайлни

Декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Жаблянов, от името на „БСП за България“. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! На 23 юли се навършват 75 години, откакто на същата дата през 1942 г. на гарнизонното стрелбище в София са разстреляни Антон Иванов, Петър Богданов, Никола Вапцаров, Антон Попов и Атанас Романов. Според обвинителния акт престъплението на обвиняемите се състои в организирането на бойни групи и подривна дейност срещу установения от Конституцията обществен и държавен строй. Трябва да отбележим, че през 1942 г. Търновската конституция не действа, монархическият режим на Борис III е приел Закона за защита на държавата, с чиято помощ се осъществяват репресии и убийства на български граждани с нефашистки и антифашистки политически убеждения. Година по-рано България се е присъединила чрез договор към държавите от фашистката ос, напълно доброволно и осъзнато, а в българското общество действат политически организации, които проповядват новия световен ред на фюрера. Петимата обвиняеми са обвинени в разрушаване на конституционния държавен строй на Царство България. Сред тях е и поетът Никола Йонков Вапцаров, доказал с жизнения си път и с творчеството си своята вяра в красотата и в хуманното бъдеще на обществото. Обвинението в тероризъм на Софийския военно-полеви съд и произнесената присъда изглеждат абсурдни на фона на стиховете за любовта, родината, простора на морето и романтиката. От полицейските протоколи става ясно, че „към 19,50 ч. на 23 юли дойде комендантският адютант със свещеника и съобщи, че е разрешено осъденият Антон Николов Попов преди екзекуцията да се венчае с Росица Манолова – дъщеря на бившия министър Христо Манолов, бременна от него. След малко пристигна и автомобилът с младоженката, братът на Петър Богданов, а именно Стефан Богданов, жената на Никола Вапцаров и жената на Петър Богданов“. Несъмнено този момент съдържа изключителен личен и политически драматизъм. Семействата на обвинените в подривна дейност срещу държавата на Борис III се прощават преди преминаването им в Пантеона на най-светлите български герои. В последния момент пред прокурора Антон Попов заявява: „Ще дойде денят на свободата, когато един български Емил Зола ще каже: „Аз обвинявам!“, и този Емил Зола ще бъде народът!“ Протоколът на полицията от този 23 юли завършва по следния начин: „Лицата, които бяха поставили вече книжните качулки, се оттеглиха веднага, и веднага осъдените групово запяха: „Тоз, който падне в бой за свобода…“. Това е краят на жизнения път на гения на българската поезия Никола Вапцаров – поетът, преведен на 93 езика в 64 държави, поетът, чиято поезия се превърна в символ на съпротивата срещу мракобесието, диктатурата и фашизма. Но също така поезията на Вапцаров стана олицетворение на стремежа към романтиката на бъдещия справедлив и хуманен свят. „За него, живота, направил бих всичко“ – това са думите на един непоправим оптимист, на човек с вяра и непоколебимост в победата на жизнеутвърждаващите общочовешки ценности. Присъдата на Военно-полевия съд срещу Вапцаров и другарите му е синтезиран израз на най-грозното и уродливо явление в българската политика – фашизма, на който беше сложен край с героичните усилия на десетки и стотици загинали поети.

Предложението на главния прокурор е оставено без разглеждане. Според Върховния касационен съд предложението е недопустимо, защото не може да се приложи за съдебни актове, станали окончателни преди 1 април 1998 г. Юридическата и правна казуистика са само едно от обясненията защо Вапцаров и другарите му не бяха оправдани. Истинското обяснение е друго че идеалът, на който Вапцаров и другарите му бяха посветили живота си, беше подложен на системно унищожение от „строителите“ на съвременната българска демокрация. Вторият разстрел на Вапцаров от независимото българско правосъдие прилича по удивителен начин на присъдата на Военно-полевия съд от 1942 г. И както е редно да се каже: тук приликата не е случайна. Днес България се е устремила към нови идеали, свързани с безбрежните атлантически простори, над които обаче не светят звездите на Фамагуста. Но следващите поколения на нашата Родина ще четат поезията на Вапцаров, а не присъдите на военно-полевите съдилища на Негово царско Величество Борис III – цар на българите. Разстреляните поети са универсалният човешки критерий за свободата на духа, творчеството и съпротивата. Тяхната смърт дава силата на идеала, за който „бронебойни куршуми няма открити“. Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Преминаваме към следващия въпрос от днешния парламентарен контрол, който е от народните представители Манол Генов и Иван Ченчев относно състоянието на пътни участъци от републикански път I-8 София – Пазарджик. Заповядайте, господин Ченчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Използвам възможността да благодаря, господин Министър, че сте редовен в парламентарния контрол за разлика от доста от Вашите колеги и се присъединявам към недоволството на групата на „БСП за България“ по отношение на това, че наистина много от Вашите колеги от Министерския съвет, са нередовни и народните представители нямат възможност да задават своите въпроси своевременно. Уважаеми господин Министър, поради увеличения автомобилен трафик през летния сезон по автомагистрала „Тракия“ много често сме свидетели на тежки ПТП, заради които се налага много често движението да се затваря или ограничава часове наред. Това създава големи неудобства за пътуващите. Всички сме свидетели – чакаме с часове, огромни задръствания, загуба на работно време, закъснения за самолети, влакове и неосъществяване на други транспортни връзки. Много често се прибягва до използването на обходни маршрути, като се използват участъци от републикански път I-8 София – Пазарджик. Участъци от този път са в изключително окаяно положение,

да не е поставян този въпрос и то много остро. Знам, че мои колеги в предишни народни събрания също са го поставяли на дневен ред, но към този момент резултат няма.

Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ченчев!

Участъкът е сигнализиран, като на посочените локации е поставен пътен знак В2 „Забранено е влизането на МПС в двете посоки“. Пътят в тази му част не подлежи на дейности по текущ ремонт и поддържане. Невъзможно е, тъй като

за който през 2016 г. е изработен технически проект за основен ремонт и рехабилитация и частична реконструкция в по-добрите участъци. Затова споменах, че не може да бъде рехабилитиран по линия на текущ ремонт и поддръжка и през 2016 г. беше възложен технически проект.

който участък, целият – почти 35 км, е включен в Програма „Основен ремонт“ за настоящата година – 2017 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“. В тази връзка, както Вие ме уверявате за сериозността на проблема, аз Ви уверявам, че на 7 юли тази година, преди

Предстои обявяване на обществената поръчка следващата седмица за избор на консултант за строителен надзор. Ремонтите и дейностите ще стартират непосредствено веднага след след сключването на двата договора – за строително-монтажни, ремонтни дейности и за строителен надзор. Споменах защо не може да бъде възложен скоропостижно, бързо ремонта и поддръжката. Вие сам го квалифицирахте като път „лунен пейзаж“. Там имаме места, където и основата е компрометирана, така че беше наложително изготвянето на технически проект и възлагането на основен ремонт, подчертавам, основен, което се случи вече на 7 юли. Предстои класирането на

Благодаря, госпожо Председател. Колеги, господин Министър, звучи добре. Естествено, че ще следим какво се случва и как ще протече цялостното действие по отношение на този път. Все пак държа да посетим с Вас Четох едно интервю днес с Вас или може би днес е публикувано, в което давате идея за магистрала „Тракия“ и за нейното разширение в отсечката София – Пловдив, което е добре и сам потвърждавате статистиката,

това число е увеличено с до 6-7 хиляди автомобила или 40 хиляди в петъците минават по този участък на автомагистралата. Тази статистика, естествено, показва колко е важен обходният маршрут, защото освен български граждани, разбира се, минават и чуждестранни такива. При наличието на тежки произшествия, дано да няма, разбира се, тази

Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Ченчев! Вие държите да отидем двамата. Нищо лошо, с удоволствие. Не знам кога последно сте ходил, аз вчера минах оттам, между другото,

трафик на български превозвачи, собственици на леки автомобили нараства. Наистина „Тракия“ отеснява и именно, поради факта че трябва да водим последователна политика, а и поради факта, който изложихте във Вашия въпрос, състоянието на пътя е ясно и на Агенцията,

за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Георги Търновалийски и народния представител Манол Генов, относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение, мост над река Мечка, на автомобилен път

При нарочна среща по проблемите на общината, не бе поставен въпросът относно състоянието на мостово съоръжение на река Мечка на автомобилен път Е-80. Необходимостта от ремонтно-възстановителни дейности на пътното съоръжение е видна с просто око. Дори човек, без необходимата експертност, може да види разрушените подпори на моста, увисналите дървени конструкции. При спешен ремонт преди повече от 10 г. са поставени дървени подпори, чиято устойчивост днес е под въпрос. Трафикът на тежкотоварни камиони, автомобили и други превозни средства е изключително натоварен, а съществуващите конструктивни изменения са от особена опасност за преминаващите. На моста има единствено мантинели, а всички прегради и парапети липсват, което го прави опасен за преминаващите. Ето защо, уважаеми господин Министър, нашите въпроси към Вас са следните: правена ли е експертна оценка на състоянието на мостовото съоръжение, имайки предвид настоящото състояние на моста? Планирате ли да извършите съответните спешни действия, касаещи привеждането му в нормално експлоатационно състояние и, ако планирате, в какъв

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, бетоновите сводове на съоръжението над река Мечка на път Е-80, са изпълнени през 1943 г. едни мракобесни времена според Вас, а гредовата част – в периода 1951 1953 г . От тогава основен ремонт на съоръжението, за съжаление, не е извършван, с изключение на укрепване с дървени подпори, както сам подчертахте, през 1982 г. През годините са изпълнявани работи по текущи ремонти – поддържане, които по никакъв начин не подобрят експлоатационното състояние на фундамента на основата на моста, а само на асфалтовата настилка. Състоянието на моста се следи системно. Съоръжението е обследвано многократно от специалисти на Института по пътища и мостове, като последно подробно изследване с ревизионна машина е извършвано през далечната 2007 г. – преди 10 г. Ежегодно специалисти от Областно пътно управление – Пловдив, извършват технически оглед на съоръжението с цел установяване на текущото му състояние. През тази година оглед на съоръжението над р. Мечка е извършен през месец април. Състоянието на съоръжението е оценено като предаварийно. Елементите на моста са силно компрометирани. Дейности, поне на текущо поддържане, вече са нецелесъобразни. Предвид изминалия значителен период от последното обследване, споменах – 10 г., през настоящата, през 2017 г., ще бъде планирано ново обследване на съоръжението от специалист от Института по пътища и мостове с цел оценка на актуалното му състояние и изразяване на становище относно мерките, които следва да се предприемат за неговото възстановяване в дългосрочен план. В краткосрочен план – с цел осигуряване на безопасно движение на съоръжението, Областно пътно управление – Пловдив, и специалистите респективно, ще изпратят в Агенция „Пътна инфраструктура“ заявка за подмяна на съществуващите ограничителни системи с нови, отговарящи на съвременните изисквания и стандарти, разбира се, за качество.

Уважаеми господин Министър, няма как да бъде удовлетворен от Вашия отговор, още повече няма да бъдат удовлетворени и жителите на община Първомай. Направихте ретроспекция на изпълнението на моста, на неговите основни ремонти, които са извършвани, и годините, в които не са извършвани, правени са ревизии и най-срамното е, че неговото състояние е предаварийно, но ще бъдат предвидени средства 2018 г. – „ще“. Ясно, че в 2018 г. няма нищо да се случи. Това означава ли, че трябва да имаме авария и да стане авариен мостът, за да бъдат предприети спешни мерки и да се укрепи този мост, защото Вие сам казахте, че състоянието му никак не е добро, а там трафикът е много натоварен? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски. За дуплика – господин Министър.

Факт е, че 2017 г. – да не искате за два месеца да свършим всички проблеми в държавата и да ги решим, сме предвидили извършването на цялостно конструктивно обследване на моста, което ще ни даде ясна представа не за палеативни ремонти, за които Вие настоявате, и които по никакъв начин.., те може би биха успокоили краткосрочно жителите на община Първомай. Ние искаме да решим дългосрочно проблема. Затова споменах. Ще актуализираме обследването от 2007 г., ще го допълним, разбира се, с 10-годишният период на динамични промени – на натоварване на моста, са оказали, убеден съм и други конструктивни дефекти по него след експлоатацията му. Ще набележим, в рамката на тази година мерките, ще ги остойностим с това обследване и 2018 г. ще направим пълна реконструкция и основен ремонт на мостовото съоръжение, за да решим дългосрочно и трайно проблема. Споменах, че и по линия на политиката, която Агенцията провежда, с оглед гарантиране на сигурността в максимална степен на премиващите през Републиканската пътна мрежа и съоръженията по нея, в краткосрочен план ще обезопасим – споменах с какви мерки, безопасното преминаване през съоръжението. Но повтарям още веднъж – неговата пълна реконструкция ще бъде факт през 2018 г. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Павел Шопов относно строителство на пътя Бургас – Несебър – Слънчев бряг. Заповядайте, господин Шопов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, този въпрос съм го задавал три пъти в предишни издания на българския парламент като депутат от партия „Атака“, а сега това е първият въпрос, който задавам в настоящия парламент като народен представител от „Обединени патриоти“. С триста зора в последните 10-ина години, откакто следя темата, бяха осъществени две реконструкции, представляващи удвояване на пътното пътното платно, с две ленти за движение откъм посока Сарафово – четири километра и нещо, както съм го засичал на километраж, и около километър и половина-два до кръстовището на Равда. И този въпрос го зададох преди да излязат последните изявления от страна на министър-председателя, посещавайки Бургас и околностите му, и отразеното в тази връзка по медиите, с които изявления и информации се дава светла перспектива на този обект. Не без преувеличение трябва да считаме, че удвояването на пътя в цялост между Бургас и Несебър е един от най-големите, най-важните приоритети за държавата. Имаше момент, когато бяха отделени едни 70 милиона, които отидоха за укрепване на мостовете, след земетресението в Пернишко, и възникналата опасност. Тогава нещата не станаха, не се получиха, а възникват непрекъснато проблеми с отчуждаването на обхода около село Ахелой, това също е причина нещата да не се забързат и да не получат финализиране. Пътят добива все по-голямо значение, след като не се осъществява автомагистрала „Черно море“. Това е предпочитаният вече за варненци и хората от Добрич маршрут за пътуване от София до родните им места, и то с пълно основание, тоест трафикът се увеличава. Какви са перспективите и особено по въпроса за отклонението от Лукойл-Нефтохим, за да не влиза пътят в Бургас? Тази тема по-малко се третира и коментира, и там нещата съвсем не са ясни. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Аз не просто се надявам, аз съм оптимист, че това ще бъде последният Ви въпрос в рамките на настоящото Народно събрание относно довършването на пътя, превръщането му в четирилентов между Бургас и Несебър. Работата по неговата реализация не е прекъсвала. Потвърждение за това е наличието на технически проекти за отделните пътни отсечки, съставляващи трасето на републиканския път в разглеждания участък и стартирани или в много от случаите приключили процедури, необходими за теренното обезпечаване на Проекта, както и за избор на изпълнители на строителството на самия обект. Причините, поради които модернизацията на участъка в цялост не е завършила към днешна дата, могат да бъдат обобщени следните групи: трудоемки отчуждителни процедури, правилно споменахте, обжалване на процедурата за избор на изпълнител на строителство и строителен надзор на второ място, имаше моменти свързани със законодателни промени, настъпили в процеса на одобряване на инвестиционните проекти, трябваше тяхната преработка да бъде надлежно извършвана. Актуалната информация, относно статута, много накратко. От пътното кръстовище Кушарите към пътно кръстовище Несебър с изграждането на второ пътно платно има готов технически проект от 2012 г. Изработен е подробен устройствен парцеларен план, който е върнат за корекции от Националния експертен съвет по устройство на територията към Министерството, поради проблеми, засягащи с проекта инженерна инфраструктура. Коригиран парцеларен план ще бъде отново представен за одобрение в Министерството през месец август тази година. В другия участък от Несебър

Към момента обществената поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните ремонтни дейности се обжалва. Имахме и тема в Бургас преди 10 дни по случая. Имаме уверението, че в рамките на следващите няколко седмици ще бъде ще бъде оттеглена жалбата, за да може да стартира – тук има и финансиране за обхода и пълна проектна готовност за извършване на отчуждителни процедури за обхода на Ахелой. Участъкът Ахелой – Поморие също има готов технически проект от 2012 г. Трасето на пътя попада в имоти публично държавна собственост за транспортни нужди, поради което не се налага извършването на отчуждителни процедури. Процедурата за избор на строител е обжалвана, като с решение на ВАС се връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при спазване на изложените в решението на ВАС мотиви, тоест там се довършва обществената поръчка и отново започваме строителството на участъка от от Ахелой до Поморие. По-проблемният участък пети е обходът на град Поморие. Там имаме изработен технически проект от 2013 г. и подробен устройствен парцеларен план, който ще бъде одобрен след представяне на Проекта за изменение на кадастралните карти, кадастралните регистри, действащи в землището на град Поморие. Същественият проблем е, че се бави отчуждителна процедура. Имаме и археология в обхода на Поморие, ще чакаме да приключат и двете процедури по археология и по отчуждителните такива, за да стартираме и реалните действия. Там имаме окончателно избран изпълнител по строителството, имаме подписан договор, но все пак чакаме да приключат и отчуждителните процедури и археологията. Реконструкцията на отсечката от началото на входа на град Поморие до квартал „Сарафово“ с дължина 2,7 км, през 2013 г. отсечката е завършена, движението е пуснато в двете платна. По отношение на поставения въпрос за извеждането на трафика от град Бургас, примерно с начало в разположената в района в близост до сегашния вход на града бензиностанция „Лукойл“, правя следното уточнение. По възлагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ е изготвен технически проект за обходен път на град Бургас, първи етап на пътя І-9 Сарафово-Бургас и на път І-6 от Ветрен Бургас. Новата пътна връзка ще бъде реализирана като първи етап от предвидения с общ устройствен план на града обходен път и ще представлява четирилентов път, свързващ път І-6 София – Бургас и път І-9 Бургас – Варна, изнесен в територията, разположена северно от ж.к. „Изгрев“. За теренното осигуряване на обекта е избран парцеларен план, който е одобрен със Заповед от от 31 август 2016 г. Тя обаче се обжалва пред Административния съд. Това в момента ни бави. Първа инстанция в полза на възложителя, на втора инстанция – октомври месец е насрочено заседанието. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. За реплика, господин Шопов?

а не чрез медиите, не интерпретирани по страниците на вестниците или по телевизионните екрани. В това, което отговорихте, има и оптимизъм, има и песимистични нотки с тези обжалвания. Оставаме обаче с надеждата това да е последният въпрос, във връзка с тази сага, която продължава повече от десетилетие. Изяснихме си, че етапите са четири, че всеки един от тези четири етапи трябва да се разглежда отделно. Дано поетапно догодина, на следващия туристически сезон, да можем да кажем, че са отметнати един или дори два от тези етапа, които ще ни приближат към заветната цел, това е голям успех, защото това това е една от най-важните строителни задачи в държавата, която влияе и има значение в туризма, трафика. До голяма степен ще реши и ще изнесе трафика за Варна и Добрич през автомагистрала „Тракия“, както става, защото хората правилно постъпват, пътувайки по този маршрут вече. Благодаря Ви и оставам оптимистично настроен. Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. За дуплика, Господин Министър? Няма. Продължаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Тодор Байчев, относно наложителен ремонт на път ІІІ 539 Трояново – Аспарухово – Карнобат. Заповядайте, господин Байчев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Община Карнобат и община Камено са две съседни общини. Имаме обща граница. Дотук с географските особености. Нямаме пътна връзка помежду си. Настоящият път, който е част от републиканската пътна мрежа, а именно ІІІ 539, силно казано, може да бъде наречен път, тъй като за разлика от другите пътища, където има много дупки, пукнатини, коловози, неравности по платното за движение, тук пирамидата е обърната и, господин Министър, смело мога да кажа, че някои участъци има дори и асфалт вече. Какво имам предвид? По този път на места е изронена дори и подложката на асфалта, тоест чакълът. Кара се по като нещо по черен път, има множество дупки, спира се, заобикаля се, транспортните фирми го избягват, вече и гражданите не минават по този път, което е разбираемо.

бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ в консолидираната годишна финансова рамка да бъде увеличен, тъй като зададените над 40 въпроса в рамките на месец и половина – два месеца в петъчния парламентарен контрол, касаещи

14 км е незадоволително, поради това че ремонт на пътя не е правен повече от 40 години. Необходимо е изграждане на нова конструкция, а на определени места, поради наличие на големи деформации е наложително полагането на нови асфалтови пластове. Агенция „Пътна инфраструктура“ полага грижа за републиканския път с цел обезопасяване на най-опасните места. При бюджета, с който разполагаме, дори и това е невъзможно. През тази година извършваме изкърпване на студена асфалтова смес на някои участъци. През м. юли е предвидено изсичане на храсти – 6500 кв. м. Към настоящия момент, споменах и в началото на отговора си, поради ограничената финансова рамка на Агенция „Пътна инфраструктура“ третокласният път не може да бъде включен в проектната и ремонтна програма на Агенцията за 2017 г. Ще им бъде дадена възможността, разбира се, рамките на бюджетната процедура през тази година и ще се търсят варианти за неговото ресурсно обезпечаване за следващата календарна година. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Байчев, за реплика. Както сам казахте, господин Министър, наистина бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ е недостатъчен, не виждам защо да не Ви подкрепим за едно увеличение. Естествено, първо Вие обаче ще трябва да си го поискате в Министерския съвет. Вие първо да си свършите работата, а ние и аз в качеството си на народен представител с удоволствие бих Ви подкрепил. Искам да Ви кажа, че не този отговор очакват жителите на двете общини, тъй като пътят наистина има нужда от реновиране и именно Министерският съвет и в частност Вие трябва да задоволите обществените потребности на населението и бизнеса.

който е между две съседни общини Карнобат и община Средец. Това е най-прекият път между двата общински центъра. Към настоящия момент е в много лошо състояние – гражданите и фирмите избягват да пътуват по него. За целта се минава през Бургас, което увеличава пътя с около 70 км, съответно губи се време, правят се разходи и така нататък. В разговорите, които сме провели с гражданите на общините и особено с фермерите, съществува един проблем, че именно фермерите протестират най-вече за този път, тъй като фирмите, които изкупуват мляко, отказват да им го изкупуват, тъй като достъпът е много лош до съответната ферма. Това затруднява бизнеса и съответното населено място все повече се обезлюдява, тъй като и малкото хора, които са в работоспособна възраст, го напускат. Стар принцип още от римско време е там, където има път и вода, да има населено място. Мисля, че с реновирането на пътя Вие освен с пътя, ще може да помогнете и на бизнеса, а бих казал и

се осъществява по безопасен път 3795, Болярово, Средец, Драка, Малина, Житосвят, Драганци, Карнобат и второкласния път II-53, границата област Ямбол, Средец. За поддържането Агенция „Пътна инфраструктура“ полага необходимите грижи, макар и недостатъчни на база на финансовия ресурс, с който разполага по програма „Текущ ремонт и поддържане“. През 2015 и 2016 г. на второкласен път 3795 са извършени ремонти, включващи асфалтови работи, ландшафтно оформяне на обща стойност почти 100 хил. лв. с ДДС.

2016 г. са изпълнени ремонти, включващи отводнителни мероприятия, асфалтови работи и ландшафтно оформяне на обща стойност от 76 хил. 599 лв. През тази година са извършени наземни работи, асфалтови работи, ландшафтно оформяне на стойност 76 хил. 148 лв. За подобряване на технико-експлоатационното състояние на път

е необходима рехабилитация и реконструкция, а от км 32+625 до км 54+800 превантивен ремонт и рехабилитация. А за второкласния път II-53 от км 184+800 на км 214+779 трябва да се извърши рехабилитация и реконструкция. Поради ограничената финансова рамка към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ не разполага с необходимите средства за тези ремонтни дейности. Независимо от това предвид значението на пътищата за осъществяване на нормална комуникация на жителите на общините Карнобат и Средец ще продължаваме да търсим възможности за осигуряване на финансиране чрез включване на приоритет на второкласния път и

Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народните представители Илиян Тимчев и Атанас Костадинов относно замърсяване на питейна вода с арсен в три малки населени места в област Монтана, община Бойчиновци. Заповядайте, господин Тимчев.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

Касае се за следното. С народния представител Атанас Костадинов на 10 юли 2017 г. посетихме в приемния си ден община Бойчиновци. Там разбрахме от притеснени хора, от жители на общината и от самия кмет на общината, че от седмица на жители от три малки населени места – Бели брег, Громшин и Кобиляк, се доставя вода за пиене с водоноски, по една за всяко от населените места.

Нашите въпроси към Вас са следните: Кога са регистрирани завишените стойности на арсен в питейната вода? Какви действия са предприети от местните институции? Има ли установена причина за замърсяването на водата с арсен и какви мерки ще предприеме Вашето министерство за бързото справяне с проблема? КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тимчев. За отговор – господин Министър, три минути. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Тимчев, с Наредба № 9 от 16 март 2011 г. са определени изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди, като органите на Държавния здравен контрол и регионалните здравни инспекции проверяват чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество, отговарящи на изискванията на цитираната Наредба. Завишеното съдържание на арсен в питейната вода на територията, обслужвана от „ВиК“ ООД – град Монтана, е констатирано от Регионалната здравна инспекция при извършения анализ на взети водни проби на 19 април 2017 г. от водоснабдителната система на село Кобиляк. Установена е концентрация в размер на 11

– град Монтана, предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, което предписание включва: почистване, дезинфекция на водоемите и водопроводната мрежа на трите цитирани от Вас села: Кобиляк, Бели Брег и Громшин; извършване на ежеседмичен мониторинг на водата от централната водоснабдителна мрежа на трите населени места; изпращане на ежеседмична информация на Регионалната здравна инспекция – Монтана, за извършване анализ на водата. В изпълнение на направените предписания ВиК дружеството извършва външна и вътрешна дезинфекция на водопроводната мрежа и стартира провеждането на регулярен мониторинг на питейната вода в трите населени места в техническия район Бойчиновци. След получаване на данните от мониторинга, Регионалната здравна инспекция издава нови предписания, които включват следните дейности: ограничаване на ползването на питейна вода от населението на трите села за питейни нужди и за приготвяне на храна. На второ място – организира доставянето и осигуряването на вода за питейни нужди с водоноски, и на трето място – извършване на проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на арсен в питейната вода. Експлоатационното ВиК дружество извършва дейности в съответствие с направените предписания, като уведомява кмета на община Бойчиновци, кметовете на селата Кобиляк, Бели Брег и Громшин и разпорежда разгласяване сред населението на необходимите ограничения в ползването на водата за питейно-битови нужди, осигурява, Вие сам споменахте, водоноски с определен режим и маршрут в засегнатите от ограничението райони. Във връзка с предписанията за обследване на причината за замърсяването е поискано от ръководителя на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия и директора на Геологическия институт към Българската академия на науките да изготвят нарочно специално експертно становище по възникналия проблем. До момента представители на посочените институции са посетили засегнатите райони, направили са необходимите огледи, запознали са се с направените анализи на взетите водни проби и са в процес на изготвяне на становище. Резултатите от направените обследвания ще бъдат предоставени на заинтересованите лица и оповестени съгласно българското законодателство. В зависимост от становището, за което споменах, на експертите, ще бъдат предприети съответните мерки и действия за справяне с проблема – може да коментираме в дупликата – действия, които бихме могли да предприемем и относно някои кадрови промени в мениджърския състав на дружеството, допуснало тези отклонения. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Заповядайте, господин Костадинов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Не мога да се въздържа и да не кажа, че за пореден път Северозапада среща пренебрежение от страна на изпълнителната власт. Това мое твърдение, отвъд разпоредбите на Наредба № 9, Наредба № 1 и Наредба М4, може да бъде доказано най-вече с факта, че от 70 те години на миналия век се знае, че този водоизточник при Кобиляк е контаминиран и не са взети никакви мерки. В чл. 3 на Наредба № 9 правилно забелязахте и казахте, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки да осигурят качествена вода. Очевидно аз не съм запознат, но трябва да е разработена съвместна програма, заедно с органите на РЗИ, за извеждането на този проблем и в тази връзка имам три уточняващи въпроса. Колко на брой са пунктовете във връзка с този проблем, които заедно с РЗИ сте заложили за контролиране по време на постоянния мониторинг, защото те по Наредба № 9 не могат да бъдат по-малко от два за населено място? Втори въпрос: кога информирахте органите на Държавния здравен контрол? Тъй като още от началото на януари, господин Министър, в подземните води, за които Вие не отговаряте, има съдържание на арсен и по смисъла на чл. 10 за незабавната реакция, която Ви вменява Наредба № чак месец юли са взети мерки. Ако е вярно, че на 19 април сте запознати с тези данни. Не на последно място, по една водоноска на ден се осигурява за населено място при 40-градусова температура. Аз разбирам, че това са високи разходи за ВиК дружеството. Смятате ли Вие, тъй като Кобиляк – източникът, който е възходящ карстов извор, осигурява между 150 и 500 литра на секунда, с огромен капацитет, че това е достатъчно за здравния санитарен и битов риск, в който може да изпадне населението? В заключение искам да кажа, че съществуват официални данни от Изпълнителната агенция по околна среда за замърсяването с арсен, но за пореден път и експертно, и кадрово, и институционално,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костадинов! Процедурата не беше ли по въпрос реплика и дуплика?

В тази връзка гарантирам, че ще предприема много бързи кадрови промени в ръководството на ВиК – Монтана, поради неизпълнение на ред дори законоустановени в наредбите, които цитирахте, действия, вменени на ръководството на едно ВиК дружество. Относно необходимостта от повече водоноски. Прав сте, не е достатъчен броят на водоноските, но ще решим въпроса малко по-глобално във ВиК – Монтана, с наистина фокус към водоснабдителната система на трите населени места, за да решим дълготрайно проблема с арсена. Да, той не е нов, както правилно споменахте. Превишенията наистина не са големи – 11 милиграма на литър при норма от 10. Бъдете убедени, че с един по-добър мениджмънт на дружеството ще имаме и по-добри технико-експлоатационни резултати и ще гарантираме в още по-голяма степен здравето и сигурността на българските граждани. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Следват въпросите на господин Търновалийски – той ще ги обедини. Въпрос от Георги Търновалийски и Манол Генов относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение – мост на третокласен път

и господин Генов относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности за пътно съоръжение – мост над река Марица по републикански път III-667 Плодовитово – Първомай – Асеновград. Две минути да развиете въпроса. Благодаря, госпожо Председател. Колеги! Уважаеми господин Министър, за да спестим време, за да могат всички колеги да си зададат въпросите, моите два въпроса касаят мостови съоръжения в района на община Първомай. Това са проблеми, които вълнуват живеещите в общината, а и не само в тази община. Аз съм изложил в моя въпрос, че това касае и няколко общини. Мостовото съоръжение на Поройна е на затворен път, но въпреки това то се използва, и тук поемаме риска да имаме проблем от преминаването. Според администрацията на община Първомай в началото на 2017 г. имат уверение, че ще бъдат извършени ремонти на това мостово съоръжение. До момента няма такива и нашият въпрос е именно в тази връзка: има ли обществена поръчка, кой ще я изпълнява и кога ще започне тя, за да може това мостово съоръжение на село Поройна да бъде използвано и да не бъде повече опасно? Мостът на село Градина, община Първомай, с който община Първомай се свърза с няколко общини – Чирпан, Садово, Брезово и, разбира се, с двете магистрали – Тракия и Марица, е много стар. Задаван е въпрос на госпожа Павлова в качеството й на регионален министър още през 2015 г. Отговорът е бил, че има отделени средства само за ремонт на моста, за да може да се поддържат 12 тона при преминаващи тежкотоварни автомобили. За съжаление, такъв ремонт не е извършен. В момента по този мост е забранено да се движат автомобили над 5 тона, което затруднява много живущите и, разбира се, бизнеса в региона. Въпросът е: какво ще предприеме Министерството? Има ли осигурени средства за изграждане на ново мостово съоръжение, каквото е било обещанието от 2015 г. за ремонт на съществуващото, така че то да може да поема поне до 12 тона? Кога ще бъде изпълнено обещанието?

Плодовитово – Първомай – Асеновград, между град Първомай и село Градина. Той е построен през 1930-та година на миналия век. Последният значителен ремонт на съоръжението е извършен през 1992 г., когато е ремонтирана пътната плоча. През 2015 г. са изпълнени ремонтни дейности по настилките на съоръжението на стойност 41 хил. лв. Към момента обаче вследствие на интензивния трафик нейното състояние отново е влошено и се наблюдават пропадания. През 2016 – 2017 г. средствата за поддържане позволиха изпълнение само на изкърпвания на компрометирани места по настилката на стойност под 1000 лв.

Предвид състоянието на съществуващото съоръжение и значимостта на направлението за пътуващите в района и за местния бизнес е взето решение за изграждане на ново съоръжение, изцяло ново съоръжение, успоредно на съществуващото.

за новия обект. Парцеларният план засяга поземлени имоти – земеделски, горски и урбанизирани територии в землището на село Градина на град Първомай, община Първомай. Налице са съгласувателни становища от заинтересованите държавни дружества и администрации – положителни. Предстои да се входира и входира и ПУП – парцеларният план в Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните, каквато е и процедурата за утвърждаване на трасе за проектиране в земеделски земи. След постановяване на решение на на Комисията по земеделските земи, Проектът ще бъде представен за разглеждане и приемане от Националния експертен съвет за устройство на територията и регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предвидено е обектът да бъде включен в програма „Ново строителство“

нито ПУП – парцеларен план, приет на експертен съвет. След извършване на необходимите отчуждения, Агенцията ще стартира процедурата за избор на изпълнител на строителство и за надзора. Самата процедура, за да спестим и време, може да бъде паралелно с отчуждаванията, както сме правили неколкократно назад във времето. По експертна оценка индикативната стойност на строително-монтажните работи е около 5 млн. лв. Наистина индикативна стойност, тъй като тя ще стане ясна след издаване на строително разрешение на база на инвестиционния проект. До изграждането на ново съоръжение, съобразно бюджетните средства, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще полага необходимите грижи за обезопасяване движението по съществуващия мост. Няколко думи за другия мост. Мостовото съоръжение, обект на другия Ви въпрос, се намира на републикански път III-5802 – Тополово – Еленово – Поройна, в началото на село Поройна над река Чинар дере, а не на път III – 667 Първомай другото, в запитването – фактическа грешка, не е проблем. Предвид компрометираното състояние на съществуващия мост е взето решение за изграждане на ново съоръжение. Тук сме доста по-напреднали назад във времето с процедурите и по отчуждаване, и по проектиране, и по одобряване на

над 1 млн. лв. с ДДС, а за строителния надзор – 48 хил. лв., без ДДС. Проведени са тръжните процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, на строителство и на надзора и договорите с тях са подписани.

Уважаеми господин Министър! Отговорът, който дадохте за пътя и за моста на село Поройна – до края на 2017 г. ще бъде приключена процедурата и мостът ще функционира, ще успокои жителите и това е добра новина, за което Ви благодаря. Разчитам, че това наистина ще се случи и ние ще го следим, разбира се, и жителите на По отношение на моста на село Градина. Не съм удовлетворен от Вашия отговор, защото явно за 2018 г. са осигурени средства. Не е ясно дали това ще се случи преди процедурите за 2018 ремонти, доколкото разбирам, на това мостово съоръжение не са предвидени. Виждаме, че в 2015 г., въпреки вложените сериозни средства, това мостово съоръжение и ремонта – или не е бил качествен, или не е планиран добре, отново не може да поема трафик на автомобили над 12 т, а е намалено на не повече от 5 т, което е проблем. Вие го казахте и аз не разбрах, предвижда се ремонт, но този ремонт ще позволи ли да се движат през мостовото съоръжение транспортни средства над 5 т, поне до 12 такива? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Търновалийски. За дуплика – господин Министър, заповядайте.

Относно първата част на въпроса – за моста над Градина, явно не съм бил добре разбран. Много точно споменах, убеден съм, ще видим и стенограмата, че става въпрос не за реконструкция на несъществуващо мостово съоръжение, това, което в момента е затворено за моторни превозни средства над 5 т, а за изграждане на път с вариант на ново мостово съоръжение. Проблемът в случая е, че назад във времето са забуксували самите процедури по

издаването на строителното разрешение и отчуждителните процедури. Тъй като там също сме на кота нула – нямаме отчуждителни процедури, така че и през 2017 г. да има ресурс – фактически не бихме могли да се възползваме от него. не бихме могли да се възползваме от него. Съществуващият мост няма да бъде реконструиран, ще бъде изграден през 2018 г., повтарям, ново мостово съоръжение с път на варианта алтернативен на сегашния, успоредно на него. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Богдан Боцев относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на хидровъзел „Брезница“, община Гоце Делчев, област Благоевград. Заповядайте, господин Боцев. Благодаря Ви, госпожо Председател Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел „Брезница“ в община Гоце Делчев, област Благоевград. Съвременното развитие на град Гоце Делчев и целия регион, включващ останалите три общини: Хаджидимово, Гърмен и Сатовча, изисква да се отдаде специално внимание на наличните водни ресурси и тяхното рационално и екосъобразно използване. В тази връзка през 2004 г. бе започната проучвателна и проектантска работа по изготвяне на Проект за изграждане на Хидровъзел „Брезница“ в землището на село Брезница, община Гоце Делчев. През 2004 и 2005 г. „Хидроват“ АД, съвместно с община Гоце Делчев,

Основното предназначение на хидровъзела е да осигури трайно, за много години напред, питейна вода първа категория за региона, да осигури също вода за напояване на площите от „Напоителни системи“ – Гоце Делчев, и поливните площи в землищата на селата Брезница, Корница и Лъжница, както и да извърши регулиране на пролетния отток на три реки чрез комплексния язовир „Брезница“. „ВиК“ – Благоевград, заявява писмено, че средногодишният недостиг на вода в региона възлиза на 3,2 млн. куб. метра. С изграждането на язовира се гарантира обем от 8 млн. куб. метра, който ще осигури необходимите количества за в бъдеще както за питейна вода, така и за поливна. Освен това, с реализирането на язовира, ще се даде възможност за изграждане на 4 броя ВЕЦ-а с обща мощност 12 мегавата. С изграждането на обекта ще се открият около 30 временни работни места при строителството на язовира, за не по-малко от 2 години и 10 постоянни работни места. В края на 2005 г., във връзка със земите по чл.19, които попадат в зоната на Проекта, бе преустановена по-нататъшната работа по реализацията му. В настоящия момент този проблем не съществува. Моят въпрос,

Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Боцев, нашите виждания за района винаги са били доста позитивни – на Министерството в предишното му и в настоящето ръководство. Специални поздрави на кмета Москов. Какво винаги сме му помагали, ще му помагаме и за в бъдеще. бъдеще. Сега ще представя и отговора на конкретния въпрос. Основната цел пред отрасъл ВиК, знаете, е да се постигне качество на ВиК услугите, в съответствие с изискванията на европейското законодателство при социално поносими цени – много важен компонент социално поносимите цени на водната услуга. Водещ приоритет при изпълнението е да поддържа общо достъпно качествено водоснабдяване, като се осигури непрекъснатост на водоснабдяването с необходимото количество и качество на питейната вода. В Проекта на 21 ноември 2012 г. на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор е направено проучване за необходимостта от изграждане на нови язовири за задоволяване на нуждите от питейна вода. Представен е анализ на водопотреблението, водостопанската инфраструктура и бъдещите нужди от вода за питейно битово водоснабдяване в България за периода 2013 – 2037 г., който е сравнен с общия заверен обем на личните язовири. Регистрирано е, че в страната има високо покритие на изградени язовири, но и недостиг на вода в някои територии, което води до сезонни или целогодишни режими на водоснабдяването. За трайното преодоляване на недостиг на вода, имайки предвид и климатичните промени, дефинира необходимост от изграждане на язовири. Знаете, в момента, след повече от 25 години, се изграждат два изцяло нови язовира, за питейно битово снабдяване – язовир Пловдивци, в района на Рудозем и язовира „Луда Яна“ в района на Панагюрище, по проект, финансиран със заем от Световната банка. По отношение на поставеният конкретно за реализацията Хидровъзел „Брезница“, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за съжаление, не разполага с документация относно проучване за проектиране и изграждане на комплексния язовир. Ще Ви помоля, ако Вие разполагате с такава, местната управа, Администрацията на Благоевград също не разполага. Контактували сме да ни бъде предоставена. По данни на Националния статистически институт към 2011 г., в момента на последното преброяване, населението на община Гоце Делчев е 32 169 жители, в община Гърмен – 14 981 жители, община Хаджидимово – 10 069 жители. В Министерството обаче няма подадена информация за недостиг на вода за питейно битово водоснабдяване и наложени режими в горе цитираните общини, поради което не е направено проучване относно възможностите за изграждане на нови водоизточници, включително и на язовири, изключая общинския център на община Гърмен, а именно село Гърмен, там има проблеми. Може да дебатираме и в нарочна среща, в дупликата, какъв е проблема за водоснабдяването на общинския център на община Гърмен. Преди да се пристъпи към изграждането на комплексен язовир „Брезница“, освен че е необходимо да се разработи прединвестиционно проучване, с което да се потърсят подходящи източни на финансиране и хидротехническия обект да бъде остойностен и да бъде оценена неговата и финансово-икономическата, и социална, разбира се, екологична логика, трябва да се направи аргументирана обосновка относно ефективността и бъдещата възвръщаемост на вложената инвестиция. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Боцев, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, за отговора уважаеми господин Министър. Ще предам поздравите на господин Москов. Благодаря и за поканата за среща, надявам се да я осъществим в най-скоро време и също така се надявам, че в лицето както на Вашето Министерство, така и в лицето на Министерството на земеделието и храните, и Министерството на околната среда и водите, съвместно с усилията на община Гоце Делчев и нашите съседни общини, ще успеем да реализираме Проекта за язовира в село Брезница, защото той наистина е важен за нашия регион. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Боцев. Господин Министър, няма да има дуплика? Преминаваме към следващият въпрос – предпоследен за министър Нанков. Въпрос от Любомир Бонев относно финансиране на ремонтни дейности от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ на автомагистрала „Люлин“ за периода 2012 – 2017 г. Заповядайте, господин Бонев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! За обекта автомагистрала „Люлин“, софийски околовръстен път, пътен възел „Даскалово“ от километър 0 до километър 19 е издадено разрешение за ползване на № СТ 05 491 от 2011 г. на ДНСК, на основание съответните разпоредби в ЗУТ и въз основа на Протокол, Образец 16 от 2011 г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от държавна Приемателна комисия назначена със Заповед на заместник-началника на ДНСК. В периода 2012 г. до месец април 2017 г. разплатените средства по договори за поддържане на автомагистрала „Люлин“ възлизат на 8 млн. 115 хил. 317 лв. с ДДС, от които за съоръженията, хил. 352 лв. финансирането на ремонтните действия от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Ремонтът на съоръженията включва: ремонт на асфалтовата настилка, отводняването, ремонта и поддържането на тунелите. Господин Министър, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълните строително-монтажни работи, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, гаранционните срокове се определят с договор между възложителя и изпълнителя за съответните видове работи. За съоръжения, за автомагистрали, пътища и улици, при ново строителство те са десет години, а при основен ремонт и рехабилитация – четири.

за автомагистралата от страна на бенефициента, обхващаща 10 годишен период, считано от година на завършването и съответстваща на всички релевантни стандарти, включително тези на Директива 96/53 на Съвета на Европа.

Обектът включва значителен брой съоръжения – три броя тунели по открит способ с обща дължина 1224 м мостови съоръжения; три броя пътни възли – това са пътен възел „Софийски околовръстен път“, пътен възел „Мало Бучино“ и пътен възел „Даскалово“. съответствие с чл. 8, т. 4б, подточки „а“ и „б“ от Финансовия меморандум, Агенция „Пътна инфраструктура“ е подготвила програма за ремонт и поддръжка на автомагистрала „Люлин“ за периода 2011/2021 г. Предвидените дейности са съобразени с изискванията на Националната нормативна база и действащите технически правила и норми, както и със стандартите на Директива № 96/53 на Съвета на Европа. Дейностите по поддържането включват текущо поддържане; зимно поддържане; ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации; почистване след пътнотранспортни произшествия; възстановяване на стоманени предпазни огради; възстановяване на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка; дейности, подобрения и други дейности, целящи осигуряване нормалната експлоатация на автомагистралата. Агенция „Пътна инфраструктура“ започва да изпълнява програмата си за ремонт и поддръжка на автомагистрала „Люлин“ от момента на завършване на обекта и издаване на разрешението за ползване, което цитирах преди малко. Финансовото обезпечаване на дейности по текущ ремонт и поддържане – подчертавам, по текущ ремонт и поддържане, на Републиканската пътна мрежа в страната се осигурява от държавния бюджет. Допълнително Ви информираме, че договорът за строителство на автомагистрала „Люлин“ е сключен със сдружение „Мапа Ченгиз“ – Турция. Срокът на договора е 53 месеца – 36 месеца строителство, 12 месеца период за съобщаване на дефекти. Договорът и правилата на ФИДИК – Международната организация на инженерите-консултанти, която въвежда стандарти и определя договорените условия на строителството, приложими за строителните строителните и инженерните работи. По време на изпълнението, на което са подписани два адендума, съгласно които крайният срок за приключване на строително-монтажните работи е удължен до 15 май 2011 г. Важно е да се отбележи, че ремонтите на съоръженията на автомагистрала „Люлин“, след издаване на разрешение за ползване на обекта, са извършени поради настъпили събития от експлоатационен характер. Всички установени дефекти в гаранционния срок, свързани със строителството на автомагистралата, са отстранени за сметка на изпълнителя. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Господин Министър, и двамата сме наясно, че сключените договори за строителство на автомагистрала „Люлин“ не отменят българското законодателство. Моят въпрос към Вас беше: защо съоръжения, които са в гаранционни срокове, ремонтите им се плащат, аз всеки ден пътувам по това трасе, включително и в момента се плащат от бюджета, като същите са гаранционни. Това ми е въпросът. Не е ли най-нормално да се изиска от фирмата-строител възможността да отстрани всичките дефекти по магистралата, които са много, включително и в момента има действащо свлачище.

Дейностите, съгласно Директива № Директива № 96/53 на Съвета на Европа, съобразени изцяло с нея, със своето законодателство, свързани с експлоатацията, най-общо ще кажа – текущи ремонти и поддръжка, които включват „n“ на брой дейности – текущо поддържане; зимно поддържане; ремонт на възстановителни работи при аварийни ситуации, включително и свлачища – при аварийни ситуации, споменах; почистване след пътнотранспортни произшествия; възстановяване на стоманени, предпазни огради; възстановяване вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка, са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ не само по настоящия договор, а по всички останали договори. Изключая тях, гаранционните срокове, които споменахте, са наистина заложени в максимална степен и, разбира се, се изпълняват тогава, когато

Преминаваме към последния въпрос към министър Нанков. Въпросът е от народния представител Иван Иванов относно завършване на Републикански път I-7 Върбишки проход. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Настоящият въпрос, уважаеми господин Нанков, е продиктуван от няколко обстоятелства. На първо място, знаете, че Републикански път I-7 в от тази пътна инфраструктура, е най-прекият път между Северна и Южна България. Само да припомня и Вие знаете, може би, в своето изложение ще го кажете, че през 2014/2015 г. този път в участъка му Шумен – Велики Преслав – Върбица, Върбица, беше рехабилитиран. Сериозна сума беше инвестирана и съответно, не само аз, но и жителите на община Върбица, а и тези, които пътуват в посока Северна-Южна България, се интересуват дали този път ще бъде завършен някога, дали влиза в плановете на Министерството на регионалното развитие и в частност Агенция „Пътна инфраструктура“, която изпълнява тези строително-ремонтни дейности. Да отговорите дали са предвидени – дали за тази година, дали за следващата, или изобщо: дали влиза в плановете на ръководеното от Вас ведомство, този маршрут да бъде завършен, да бъде пуснат в експлоатация, така че безпроблемно трафикът, който преминава през Ришки проход, да бъде облекчен и съответно да могат да бъдат използвана и двата прохода? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Господин Министър – за отговор.

Само една вметка да кажа, че аз не заговорих по моя собствена инициатива тогава на почивка, просто отговарях на парламентарен въпрос – визирам други изказвания на Ваши съпартийци. Относно Върбишкия проход.

Върбица. С рехабилитацията се осигури трайно подобряване на експлоатационните характеристики на пътя, както и безопасни условия на движение. Отсечката до Върбишкия проход, която е стара и не ремонтирана, е между километър 180+232 на път I-7, приблизително след Върбица и кръстовището на първокласния път с път II-48 Омуртаг-Котел към Мокренския проход. Габаритът и техническите елементи на посочения участък не отговарят на нормативните изисквания за първокласен път, габаритът и елементите на посочения участък. За привеждането на път I-7 в съответствие с нормите, ще се наложи изменение и изместване на съществуващото трасе по нова следа, от което следва, че освен изработването на инвестиционен проект във фази идейни, технически, ще трябва да се проведат процедури по оценка на въздействие върху околната среда,

Необходимо е да се спазят изискванията на Закона за културното наследство за извършване на предварителни археологически проучвания. Всички тези дейности са свързани с осигуряване на значителен финансов ресурс и съответното планиране на обекта в Инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“. На този етап ремонтът и реконструкцията на Републикански пътен възел в частта му Върбишки проход, не са предвидени за изпълнение в рамките на Бюджетната 2017 г. Тъй като споменах и по линия текущи ремонти и поддръжката тази дейност е невъзможна. Споменах какви са и причините. Габаритът на пътя и техническите елементи не отговарят на нормативните изисквания и какви процедури трябва да извършим, за да гарантираме и проектната готовност. Едва след този етап, след тези действия, ще се засегне темата с осигуряването на финансов ресурс за самото строителство. В този регион, преминават, разбира се, други Републикански пътища, които осигуряват връзка на населеното място към северната и южната част на страната. Целогодишно отворени са Ришкия проход, знаете, път 273 Шумен-Смядово, както и Котленския проход 248 Омуртаг-Котел, по които са осигурени комфортни и безопасни по настоящем условия за пътуване. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Иванов – реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Да, разбира се, така описаното състояние на Върбишкия проход, позволява ползването му, и най-вероятно ще се наложи неговото препроектиране и провесване на трасето му.

дали ще започнат тези процедури по проектирането, съответно процедурите по отчуждаване, и започването на строежа? Не веднъж, не два пъти е дискутирана тази тема, включително на форуми, които са били по инициатива на бизнеса, и беше изразено желание от тяхна страна, този път да бъде пуснат в експлоатация, и съответно да може да се ползва с цел улесняване на търговските пътища. В добавка към това, което казах, и надявам се пак тук от Вас да чуем някакъв срок, тъй като скоро имах приема в този район и от местните жители бях информиран, че има още незавършени елементи от този ремонт, който е бил извършен в периода 2013 – 2016 г. да поемете като ангажимент да се направи проверка на място, и ако действително има незавършени елементи от този пъти, говоря в края му за подпорни стени, за тротоари и така нататък, своевременно изпълнени тези строително-монтажни работи, защото от изявленията на местните жители, стана ясно, че те представляват опасност за живота, включително на преминаване на малки деца.

оценявам факта, че разбрахте, каква е процедурната нужда, и какви стъпки трябва да бъдат извървени, затова аз поемам ангажимента, и поради факта, че, първо, е изключително важен, като една от бързите и преки връзки между Северна и Южна България. Споменахте не само за бизнеса, а разбира се и с оглед подобряване на сигурността и безопасността на преминаване. Още през 2018 г., ще стартираме с изготвянето на идейния проект, и паралелно с това процедурата по ОВОС. След като, разбира се, идейният проект даде вариант за трасето. През 2018 г. стартираме с техническата подготовка за

Съобщение: На 21 юли 2017 г. в Народното събрание е постъпило искане от главния прокурор на Република България, господин Сотир Цацаров с вх. № 727-00-12, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Живко Мартинов, по преписка №

С писмо от 21 юли 2017 г. председателят на Народното събрание е уведомил народния представител за постъпилото искане, и възможността да се запознае с него и приложените материали. Със заявление от същия ден, народният представител Живко Мартинов е информирал председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпилото искане от главния прокурор на Република България. С писмо, председателят на Народното събрание е уведомил главния прокурор на Република България за даденото от народния представител писмено съгласие за възбуждане на наказателно преследване по направеното искане, като е приложен заверен препис от заявлението. Продължаваме с въпроси към Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, който ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Веска Ненчева, относно информация за нередности в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в град Карлово. Имате думата, уважаема госпожо Ненчева. Уважаеми колеги, министър Петков ще отговори на всички въпроси, отправени към него. Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги народни представители! Преди няколко седмици в социалните мрежи, бе публикувана информация за злоупотреби и нередности в Центъра за настаняване от семеен тип за деца – „Къща като вкъщи“. Коментираният случай стана повод за напрежение в центъра. Атмосферата за общуване създаде стрес както сред децата, така и сред работещите там, и оказва влияние на нормалния психоклимат в центъра. Към настоящия момент, нормативната уредба в областта на социалните услуги се съдържа в Закона за закрила на детето, и Правилника за неговото прилагане. Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и други нормативни актове, които определят реда за предоставяне на социалните услуги. Организацията на дейността в услугите, начина на финансиране, както и спазване на определени критерии и стандарти за предоставянето им. им. Липсва точна и конкретна рамка за взаимодействие на институциите, както и отговорностите на всяка една от тях. В зависимост от конкретиката и спешните ситуации се търси помощ от районното управление на полицията, спешна медицинска помощ, местната Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, както и на училищата. Децата са настанени в центровете, но родителските права се запазват от родителите. Много често родителите не могат да бъдат открити, или отказват съдействие, а служителите на резистентната услуга са само лица, полагащи грижи и имат ограничени правомощия. Конкретният случай дава основание да задам въпросите: отговаря ли на истината изнесената информация в социалните мрежи? Направена ли е проверка по случая, от компетентните институции? Колко са центровете в страната, и как се гарантира грижата за живота и здравето на настанените деца и младежи? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ненчева. За отговор – господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика. Заповядайте, господин Петков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Центърът за настаняване от семеен тип е място за живот в среда, близка до семейната, като целта е осигуряване на индивидуализирана грижа, и подкрепа за личностно развитие и социално включване в живота на общността. Към 31 май 2017 г. в България функционират 285 центъра за деца, с капацитет – 3605 места. С оглед гарантиране качеството на грижата, е приета спомената от Вас Наредба за критерии и стандарти за социални услуги за деца, където нормативно са регламентирани стандартите, определящи изискванията за качество и показателите за тяхното изпълнение. Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – град Карлово е разкрита на 29 май 2012 г. и е с капацитет 15 места. На 23 октомври 2013 г. община Карлово е предоставила управлението на социалната услуга, съгласно Регламента на чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане на фирма „Соник старт“ ООД – град София. В Центъра в град Карлово, към настоящия момент работи екип, включващ ръководител, старши социален работник, педагог и пет възпитатели. Настанените деца в момента са 13 на брой, на възраст между 7 и 17 г. На 18 юни 2017 г. постъпва устен сигнал в отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Карлово, от ръководители на социалната услуга за възникнал предишния ден конфликт между две от настанените деца, който е прераснал във физическа саморазправа. Проведени са разговори с двете деца, като е установено, че е имало конфликт между тях. По време на инцидента е присъствала дежурната възпитателка и други деца от Центъра. В тази връзка, още на следващия ден – 19 юни, е проведена среща по координационен механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертва на насилие или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция, в която са участвали представители на дирекция „Социално подпомагане“, органите на МВР, представител на община Карлово и ръководители на социалната услуга. На 20 юни 2017 г. постъпва информация за възникнал друг конфликт между други две момичета – на 13 и 15 години, които са сестри. Провокацията е предизвикана от проведен разговор между едно от момичетата и журналист от печатна медия, по думите на момичето, който се е състоял извън социалната услуга, без знанието на ръководителя на Центъра. Дирекция „Социално подпомагане“ отново е извършила незабавно посещение в социалната услуга и е проведен разговор с част от децата. На 21 юни 2017 г. е организирана нова мултидисциплинарна среща, с цел изготвяне на междуинституционален план за действие, гарантиращ правата и сигурността на настанените деца. Извършена е проверка от Държавната агенция за закрила на детето, в хода на която се констатирани пропуски, свързани с овладяването на агресивното поведение на настанените деца, спазването на правилата и дисциплината, с оглед на което на ръководители на Центъра е дадено задължително предписание за преодоляване на пропуските и препоръки за гарантиране правата на настанените деца и подобряване на междуинституционалното взаимодействие. По този въпрос има и въпрос от друг народен представител, така че с неговия отговор ще продължа и ще предоставя допълнителна информация, ако, разбира се, тази не удовлетворява, но стремежът е бил да отговоря точно на поставения от Вас въпрос. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Госпожо Ненчева, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, Стана видно, че от 285 центъра, които действат към този момент и настанените над три хиляди деца и младежи в тях, случаят с Центъра в град Карлово е показателен за онова, което се случва като дейност в тези центрове. От доклада, предоставен ни от Държавна агенция за закрила на детето става видно, че от анкетата, която е проведена, единадесетте отговори деца, настанени в Центъра, изводът е, че те не се чувстват добре, тъжни са и нещастни, а служителите определят атмосферата в Центъра като напрегната. Нека този частен случай да е обобщаващ за дейността в останалите центрове, за да не стане така, че това да не е поредният доклад и случай, който ще заглъхне в медийния поток и информация, защото и децата, и работещите в Центъра заслужават достоен и спокоен начин на живот. А отношението ни към децата, всъщност е отношение на цялата ни общественост и от това личи степента на цивилизованост на обществеността.

В последно време имаше поредица от случаи на посегателство върху хора, чиято професия и мисия е да се грижат за другите. Обяснимо това предизвиква сериозна реакция на възмущение и осъждане от обществото. Това е сериозна и болезнена тема, която за жалост в конкретния и случай и служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас – агенция, която е подопечна на Министерство на труда и социалната политика. На 25 май 2017 г. социална работничка беше нападната по време на работа в офиса на Агенцията за социално подпомагане в бургаския квартал „Победа“. Случката се разиграва през деня, извършител е майка на шест деца, живуща в района. Агресията е заради еднократна помощ от 250 лв. за първокласник, която тя трябвало да върне на държавата, защото детето не ходи редовно на училище. Нападнатата служителка има над 13 години стаж в системата за социално подпомагане, тя е била подложена на агресия – получила е удари по главата и тялото. От медицинското свидетелство става ясно, че жената има и разместена става. Загриженост по този повод изразиха и общинските съветници от Бургас, които приеха декларация с осъждане на инцидента. Фактът е, че служителите на Агенцията за социално подпомагане в бургаския квартал „Победа“ работят под стрес от физическа разправа, скандалите и заплахите са всекидневие в работния им процес. В същото време обществото изисква тези служители да си вършат задълженията съвестно и да упражняват строг контрол в сферата на социалното подпомагане. Всяка форма на насилие е осъдителна. Затова ние изразяваме своята загриженост и във връзка с това, смятаме, че е необходимо да бъдат предприети мерки за подобряване условията на работа на служителите, като преди всички бъде осигурена тяхната безопасност. Затова нашият въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е: какви мерки са предприети или предстоят да бъдат предприети, за да бъде гарантирана безопасността по време на работа на служителите в Агенцията за социално подпомагане в бургаския квартал „Победа“?

като в не малка част от случаите се налага търсене на съдействие от органите на реда както със справяне с критичната ситуация, така и за защита на здравето и живота на работещите. Най-чести са случаите в работата на отдели „Закрила на детето“, когато спрямо деца е предприета мярка за закрила по Закона за закрила на детето и необходимо извеждане от биологичното семейство. Регистрирани са случаи на нападение с хладно и огнестрелно оръжие. В част от случаите са образувани досъдебни производства, в други са предприемани мерки по Закона за Министерството на вътрешните работи. През годините неколкократно е инициирана промяна в Наказателния кодекс, с цел криминализиране на нападение над социални работници при и по време на изпълнение на служебните им задължения, но тъй като текстовете на чл. 116 и чл. 131 от Кодекса визира „длъжностни лица“, каквото качество имат и работещите в Агенцията служители, изрично включване на социалните работници в цитираните разпоредби не е било предприето. Във връзка с конкретния случай на нападение над социален работник в град Бургас, извършено на 25 май 2017 г., всички отговорни длъжностни лица са предприели необходимите действия за справяне с възникналата ситуация. На социалния работник е оказана нужната подкрепа от колегите, ръководството на дирекция „Социално подпомагане“ и Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас. Независимо от преживяната психологическа травма, от три седмици тя се е върнала на работа. От тази висока трибуна бих искал на благодаря на колегата, както и на всички други служители от Агенцията за социално подпомагане за доблестната и професионална работа. На 9 юни 2017 г. по искане на дирекция „Социално подпомагане“ е проведена среща в полицейския полицейския участък в кв. „Победа“ към Първо районно управление на МВР – Бургас, на която са присъствали и лидерите на ромската общност от квартала. На 15 юни е назначен служител, който да осигурява охраната на социалните работници в приемната на дирекцията в кв. „Победа“, а в дните, когато те са там на прием по график, се осигурява транспортирането им до и от Бюрото със служебен автомобил. Междувременно община Бургас е извършила за своя сметка спешен ремонт на помещението, като са създадени много добри условия за работа на служителите. На 21 юни 2017 г. по инициатива на кмета на община Бургас е проведена среща в дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, съвместно с директора на Областната дирекция на МВР – Бургас, и целия екип на дирекцията. Постигната е договореност за съвместно посещение на адреси от социални работници и полицаи в случаите, когато е идентифицирана възможността от създаване на конфликтна ситуация или се посещават райони с компактно ромско население. На 30 юни е проведена нова среща в дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, на която са присъствали началниците на районните управления на МВР на територията на град Бургас, директори и началниците на отдели в дирекцията и председателят на местната синдикална структура на КТ „Подкрепа“. Взето е решение за осигуряване на представител на МВР при посещение на социалните работници в кварталите с преобладаващо ромско население, като за целта директорът на дирекцията ще заявява предварително необходимостта. В заключение бих искал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика е пряко ангажирано с въпросите на сигурността на служителите в Агенцията за социално подпомагане и ще продължи да работи в посока подобряването й при спазване на законовите разпоредби и в рамките на възможностите на държавния бюджет да покрие необходимите за това допълнителни разходи. Благодаря за вниманието. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Благодаря за отговора, аз съм впечатлена, честно казано не очаквах да изброите шест мерки, които са предприети след този неприятен инцидент, който стана в края на май. Може би затова ще кажете: случаят отшумя и какъв е смисълът вече да говорим за него? Всъщност не е точно така, защото случаят е отшумял може би от гледна точка на медийния интерес, но той не е отшумял от гледна точка на жената, която е пострадала, както и на нейните колеги. Още повече, че не става въпрос за единичен инцидент, а за тенденция. Нямам предвид Бургас, а имам предвид въобще работата на социалните работници, на хората, които, както каза моят колега Ивелина Василева, са призвани да помагат, а не да понасят удари за това. Трябват много често месеци, дори години, за да се преодолее един такъв шок и е важно, че тази жена се е върнала и отново работи. Аз искам да Ви кажа и нещо друго, ние проследихме с моите колеги какво се е случило с другата жена – с Иванка Филипова, 26 годишната ромка, която си е позволила това грубо и арогантно поведение. Тя е осъдена, но всъщност е наложено административно наказание вместо присъда – 3 хил. лв. глоба. Няма да коментирам присъдата, защото не касае въпроса, но ще поставя един реторичен въпрос – трябва ли да се налагат наказания, които на практика са неприложими. Да припомним, че всъщност тя е проявила тази агресия затова, е не може да извади от джоба си и да плати 250 лв. – санкция за това, че детето й не ходи на училище. Може и трябва да се помисли и върху промяна на процедурата, за да се събират тези дължими суми. Но както видях, мерките, които са взети, са доста адекватни, въпреки че по-важно е да се отстранят причините, които са довели до този сблъсък между една социална служителка и една многодетна майка. Този процес обаче е доста дълъг и сложен и той е свързан с проблемите за интеграцията, за които скоро говорихме, както и с механизма за привличане на децата в училище. Дотогава се надявам мерките, които сте предприели да не бъдат кампанийни и тези срещи, от една страна с ромските лидери, от друга страна със служителите на МВР, да бъдат регулярни и те да дадат траен резултат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Саватева. Господин Министър – за дуплика? Няма. Минаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Петър Витанов относно тенденцията за рязко намаляване на броя на осиновяванията. Заповядайте, господин Витанов. обгрижване на деца в риск. Пораженията в три войни в първата половина на миналия век поставят много български деца в категорията на рисковите групи – сираци, бежанци, безпризорни и така нататък. Въпреки тежкото си икономическо състояние държавата и обществото създават изключителна за времето си система за техните грижи – може би най-модерната в Европа. Достатъчно е да погледнем, че сиропиталищата и домовете за деца лишени от родителски грижи, са строени в центровете на българските градове и селища. След промените през 1944 г. се налага друг модел, но и при него няма необгрижени и изоставени деца. Всъщност и при двата подхода едно от най-добрите решения за децата останали без родители, беше осиновяването. То най-точно отговаря на българската национална традиция и особеностите на българската психика. Отчитайки недостатъците на предходния модел нашата държава положи големи усилия и постигна забележими резултати в деинституционализацията на децата в риск. Затова, господин Министър, въпросът ми към Вас е: кои обстоятелства и причини предизвикаха

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Витанов! Осиновяването е една от най-важните мерки за закрила на детето, която се предприема след като са изчерпани възможностите за отглеждане в биологичното семейство и за настаняване в семейство на роднини и близки. Осиновяването е лично решение на кандидат-осиновителите. Поради това един от критериите при определянето на подходящи осиновяващи е свързан с изразените предпочитания от тях. Другите водещи принципи са поредността на вписването на осиновяващите в регистъра и обстоятелствата от значение за интереса на детето. Значителна част от вписаните кандидати в регистъра на осиновяващите имат специфични изисквания и предпочитания за детето, което биха искали да осиновят, а именно: ниска възраст, включително добро здравословно състояние и липса на фамилна обремененост, както и български или смесен произход, но без ясно изразени черти на ромския етнос. Изброените изисквания на кандидат-осиновителите за детето затрудняват избора на подходящо семейство за всяко вписано в регистъра дете и са една от предпоставките за удължаване на осиновителната процедура. Това се потвърждава и от данните относно заявените предпочитания и данните относно вписаните в регистъра деца. По данни на Агенцията за социално подпомагане към 30 юни тази година от общо 2230 деца, вписани в регистъра, здрави са малко повече от половината и от тях само 516 са от български произход. Същевременно към същия период от общо 1504 кандидат осиновители с предпочитания за добро здравословно състояние на детето са 1429, с предпочитания за български произход са 639. Друг пример за очакванията на осиновяващите са данните относно техните предпочитания за възраст. С предпочитания за ниска възраст – от 0 до 2 години са 606 кандидат-осиновители при положение, че децата до 2-годишна възраст, вписани в регистъра, са само 235. Същевременно се предприемат и предвидените в законодателството специални мерки за осиновяване на деца със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над 7 години. Въпреки полаганите усилия от съветите по осиновяване за определяне на подходящи осиновители за тези деца, не се отчитат съществени резултати. Както вече отбелязах, решението за осиновяване зависи от личната убеденост на осиновителите. Държавните институции обаче са длъжни да осигурят ефективна и облекчена процедура. Поради това Министерството на труда и социалната политика ще продължи усилията си за реформа в областта на националното осиновяване чрез създаване на Съвет по национално осиновяване като орган на национално ниво. Създаването на този съвет ще ускори определянето на подходящи осиновяващи за децата, тъй като няма да има дублиране на дейности от различни съвети по осиновяване, които към момента са 28 на областно ниво, а подборът ще се извършва измежду всички подходящи осиновяващи, а не само измежду тези, вписани в един регионален регистър. Същевременно чрез промени в нормативната уредба ще се разширят и възможностите за подкрепа на кандидат-осиновителите, осиновителите и децата преди, по време и след осиновяването, като се гарантира по-лесен достъп до информация, обучение, социални услуги и други. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Витанов – за реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, честно казано, не приемам отговора Ви за удовлетворяващ, защото тези изисквания както за етнос, за етнос, така и за възраст, са били константни през последните 20 години. Те по нищо не са се променили. Предполагам и преди няколко години кандидат-осиновителите са имали сходни изисквания. Тъй като тази тенденция обаче е трайна, по-скоро ние трябва да потърсим причините за нея, а статистиката показва, че на ниво родилен дом броят на изоставените деца е почти един и същ. Вие го споменахте – между 2 000 и 2 200 души. Това показва, че причината може би е в системата за последващи грижи. Всъщност, господин Министър, не намалява ли броят на осиновените деца заради многото открити услуги? Например центровете за настаняване от семеен тип са 285, над 300 са професионалните приемни семейства. Може би превръщането на грижата за децата в търговска дейност създава нездравия интерес децата да не намират най-добрата и дълготрайна грижа за тях – осиновяването, а да са просто бройка, носеща съответния бюджет на услугата. В крайна сметка имаме вече

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Витанов, аз мисля, че политиката по отношение на децата без родители трябва да съчетава всички възможни мерки по най-добрия начин. Вече казах в своя отговор, че най-доброто за едно дете е то да бъде в своето биологично семейство или да израсне в семейството на близки роднини, които да поемат грижата за него. По отношение на намаляващия брой на осиновяванията, в отговора изтъкнах, че една от основните причини е разминаването, което става все по-съществено, между очакванията, съответно на това, което заявяват осиновяващите като предпочитание и профила профила на децата, които са записани в регистъра на тези, които чакат осиновяване. По отношение на изказаното предположение от Вас, че една от причините тази тенденция, за която Вие споменахте, е предлагането на много социални услуги, не бих могъл да се съглася с това. Социалните услуги от типа на Център за настаняване от семеен тип съответно обхваща деца на по-висока възраст и те допълват всички тези мерки, които на практика представляват грижата за децата, които държавата съответно заедно с помощта на приемните семейства, на осиновителите полага за тези деца, останали без родителска грижа. Още веднъж ще подчертая това, което казах в отговора, че Министерството на труда и социалната политика е направило конкретни предложения за промени в Семейния кодекс в посоката, в която представих, тоест за промяна на организацията на съответно работата по осиновяване на деца, които, надявам се, скоро ще бъдат разгледани от Министерски съвет и ще бъдат представени на Вашето внимание.

Той е от народния представител госпожа Теодора Халачева относно професионална квалификация на служителите в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – град Карлово. Заповядайте, госпожо Халачева. ТЕОДОРА Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Преди месец в медиите се публикува информация, която разтърси обществото със съдържание за живота на деца в Център за настаняване от семеен тип в град Карлово. Имам предвид разкритията на момиче, чиято сестра живее в посочената институция. Описаните от нея условия за начина на живот извеждат на преден план шокиращи нередности, към които нито едно хуманно общество не може да остане безучастно и безразлично. годините периодично ставаме свидетели на подобни случаи. Възмущаваме се, гневим се, после ги забравяме. Съдбата на децата, които са настанени в тези центрове е достатъчно тежка, за да бъде поставена обаче в графа „инциденти“. От Ваш отговор на предходен мой въпрос по темата относно нередностите в Центъра стана ясно, че управлението на социалната услуга е предоставена на фирма „Соник старт“ ООД – град София. Центърът се обслужва от екип, включващ ръководител, старши социален работник, педагог и петима възпитатели. Качеството на предоставената услуга е от изключителна важност за възпитанието на децата, тяхното личностно развитие и социалното им включване в живота на общността. Професионалните качества на персонала са от решаващо значение за качеството на предоставената услуга, както и за качеството на живота на децата. Това ми дава основание да попитам: каква е професионалната квалификация на персонала, който работи в Центъра? Какви образователни степени притежават служителите и по кои специалности? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева. За отговор – министър Петков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, наистина това е третият въпрос, свързан с този случай, който Вие представихте, писменият отговор, който представих към Вас и като продължение на който разбирам и приемам Въпроса Ви, така и отговора, който преди малко изложих. Това, което бих желал да подчертая в отговор на въпроса Ви, е, че в съответствие с действащото законодателство в областта на социалните услуги от 2003 г. същите са децентрализирани и се управляват от кметовете на общините, на чиято територия се намират. Кметът на общината се явява орган по назначаване, управление и е работодател на ръководителите на социалните услуги, които са държавно делегирана дейност и общинска дейност. Съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за социално подпомагане, всички дейности, касаещи организацията на работа в социалната услуга, са в компетентностите на кмета на общината и общинската администрация в качеството им на доставчик на социални услуги. Във връзка с регламента на чл. 18, ал. 3 от Закона за социално подпомагане кметът на общината може след проведен конкурс да възложи управлението на социалните услуги на външен доставчик какъвто е конкретния случай със „Соник старт“ ОД – град София. Критериите и стандартите за социалните услуги за деца и контролът по тяхното спазване се уреждат с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Стандартите и социалните услуги за деца определят изискванията за качество на социалната услуга. Според изискванията на споменатата Наредба доставчикът е длъжен да проведе внимателен подбор на персонала и доброволците, работещи с децата в услугата от резидентен тип. Доставчикът осигурява професионална и методическа подкрепа на персонала и възможност за повишаване на квалификацията. Числеността, опитът и квалификацията на персонала следва да бъдат съобразени с необходимостта от осигуряване на качествена грижа за децата. От проверката, извършена от Държавна агенция за закрила на детето, в края на месец юни тази година в Центъра за настаняване от семеен тип за деца „Къща като вкъщи“ – град Карлово, е видно, че са определени 10 щата за служители. Към момента на проверката там работят седем служители, има три незаети щатни бройки на старши възпитател, възпитател и медицинска сестра. Ръководителят на Центъра е с придобито висше образование, специалност „Икономика“; педагогът е с висше образование, специалност „Българска филология“; социалният работник е с придобита специалност „Политология и международни отношения“ като специализация; трима от възпитателите имат средно образование, а един от тях – основно. От прегледа на трудовите досиета е установено, че част от персонала няма дългогодишен опит в работата с деца, като за тази цел са им осигурени обучения. Няма служител, който да не е преминал въвеждащо обучение. Провеждани са и допълнителни обучения за работа с деца, за които се води регистър. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. За реплика – госпожо Халачева, заповядайте. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! През последните 20 години българската държава и обществото ни положиха големи усилия за деинституционализацията на децата в риск. Утвърдиха се форми за грижа с тях, които отчитат индивидуалните им потребности и създават по-благоприятна среда за тяхното развитие. Предоставянето на услугите на деца в риск на търговски дружества обаче означава, че тази услуга вече се превръща в бизнес. Това противоречи не само на нормите на морала, на Конвенцията за правата на детето, но и на законите на република България. Целта на едно търговско дружество е, разбира се, по-малко разходи. Тоест, нормално е да се наемат хора с по-ниска професионална квалификация или такива, които нямат особен опит в работата си с деца. Целта на държавата обаче трябва да бъде възможно най-добрата грижа за децата, особено за нашите деца, за децата в риск. Професионалните качества на персонала са от решаващо значение за качеството на предоставените услуги, както споменах по-рано. Затова се обръщам към Вас. Уважаеми господин Министър, моля чрез промяна в нормативната уредба да допускаме в тези центрове хора с висока професионална квалификация. Все пак те се грижат за нашите деца. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева. Господин Министър, за дуплика? Не. Това беше последният въпрос към министър Петков. Да му благодарим за участието в днешния парламентарен контрол. Това беше и последният въпрос за днешния парламентарен контрол. Следващото редовно пленарно заседание е в сряда, 26 юли 2017 г. от 9,00 ч. Закривам заседанието.